dobro jutro svima. Nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na točku dnevnog reda a) Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu b) Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu, s privicima 1., 2., 3. i 4. c) Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu, posebni dio Podnositelj: Državni ured za reviziju Republike Hrvatske Na temelju članka 32. Poslovnika Hrvatskog sabora i u skladu sa odredbama članka 11. Zakona o Državnoj reviziji. Prijedlog izvješća primili ste poštom. Materijal pod točkom c) primili ste osobno. Podsjećam da smo na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost odlučili skinuti oznaku tajnosti sa Izvješća o obavljenim revizijama za 2007. godinu – posebni dio.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 Izvješća ste primili na sjednici. Gospođa Šima Krasić, glavna državna revizorica. Izvolite. Hvala. pojavljujemo se još jedanput sa Godišnjim izvješćem Državnog ureda za reviziju o radu za 2008. godinu i obavljenim revizijama za 2007. Uobičajen način, uobičajen način izvješćivanja Sabora, jer smo mi u obvezi jednom godišnje izvijestiti ovaj Visoki dom o svom radu i o obavljenim revizijama. To činimo uvijek na način čim pristupačniji, jer su izvješća jako obimna tako da skratimo, da pokušamo na jedan način približiti zastupnicima i javnosti naš rad, rezultate rada i ono što očekujemo u budućnosti. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti ured na godišnjoj razini donosi program i plan rada što je obvezno svih korisnika proračuna, a nama to Kod izrade programa i plana rada za 2008. godinu za izbor subjekata revizije kao i prethodnih godina primijenjeni su sljedeći kriteriji: zakonska obveza revizije, nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju izraženo u prethodnoj godini, materijalna značajnost subjekta revizije, broj podnesenih prijava, zahtjeva, zamolbi za provedbu revizije po pojedinom subjektu jer znate da je ured samostalan i odlučuje o programu rada. Ali uzimamo u obzir sve činjenice koje, do kojih dođemo tijekom godine i prikupljeni ostali podaci od drugih institucija i javnih medija. Prema odredbama zakona revizija se obavezno svake godine obavlja za državni proračun fondove, odnosno zavode na državnoj razini, te na proračune lokalnih jedinica. Sve druge revizije obavljaju se u skladu sa godišnjim programom i planom rada ureda prema Revizija se provodi prema međunarodnim revizijskim standardima. Bez obzira na vrstu subjekta ciljevi revizije bili su: utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja i poslovanja, analizirati ostvarenja prihoda i rashoda, provjeriti usklađenost poslovanja za zakonima i drugim propisima, provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, te provjeriti i druge aktivnosti vezane uz poslovanje subjekta revizije. Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo subjekta s osvrtom na organizaciju i obavljanje poslova unutarnjeg nadzora i unutarnje revizije, računovodstveno poslovanje, te prihodi i rashodi. Revizijom se provjerava učinkovitost, ekonomičnost trošenja javnih sredstava. Posebna pozornost usmjerena je na postupke nabave i primjenu propisa o javnoj nabavi. Izvješće o radu ureda za 2008. godinu sadrži informacije o provedbi godišnjeg programa rada i o broju obavljenih revizija s opisom postupaka revizije, te o broju izraženih mišljenja o financijskim izvještajima, poslovanju prema vrstama mišljenja i vrstama subjekata. izvješću se daje sažetak nalaza i preporuka obavljenih revizija prema grupama subjekata i vrstama računovodstvenog sustava. Mi imamo tri sustava proračunsko, neprofitno i računovodstvo trgovačkih društava. Daju se i podaci o izvršenju naloga i preporuka revizije iz prethodnih razdoblja. Osim podataka o obavljenim revizijama u izvješću se daju i podaci o organizaciji i zaposlenicima, materijalnim uvjetima rada ureda u izvještajnom razdoblju na međunarodnu suradnju, te realizaciju strateškog plana razvoja. Opisani su poslovi iz djelokruga unutarnje revizije koji su obavljeni u proteklom izvještajnom razdoblju. U ovom izvještajnom razdoblju ured je obavio 898 revizija od čega 616 revizija financijski izvještaji i poslovanja i 267 uvida u izvještaj lokalnih jedinica, te 14 izvan parlamentarnih političkih stranaka. Obavljena je jedna revizija učinkovitosti sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. Prije pet godina Vlada je donijela strategiju sustava sustava unutarnjih financijskih kontrola i od tada se taj sustav implementira, razvija, doneseni su zakoni, pravilnici, propisi. Obučen je jedan veliki broj unutarnjih revizora, a sada gledamo implementaciju tog …/Govornica se ne razumije./… Mi smo izvijestili o tom sustavu koji je jedno od mjerila poglavlja 32. 32. Europske unije da je obavljen u skladu s propisima, zakonima, a sada očekujemo i da će biti učinkovit rada unutarnjih revizija i unutarnjih financijskih kontrola. Jer kad to bude funkcioniralo efikasnije bit će vjerojatno i nama nama jednostavnije, odnosno bit će bolji nalazi u subjektima revizije. Revizija financijskih izvještaja i poslovanja obavljena je u 616 subjekata i to: državni proračun 29 korisnika, 309 lokalnih jedinica, 7 učeničkih domova, 96 osnovnih i srednjih škola, 14 instituta, 32 doma zdravlja, 31 drugi korisnik proračuna, 60 trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i lokalnih jedinica, 6 projekata, 15 stranaka i 9 nezavisnih zastupnika. Mi smo dali izvješće o njima, ali ovo je izvješće o radu godišnjem, pa spominjem ovdje. Što se tiče projekata, to su projekti još koji KARC … ima ih, za sada ih je 6, revidiramo svake godine, a svi oni koji su u korisnika proračuna, ima ih 14, revidiramo ih tijekom redovite revizije tih subjekata. Revidirana su javna sredstva u ukupnom iznosu 147,4 milijarde kuna, od čega 144,3 milijarde proračunskih sredstava. U okviru proračunskih sredstava prihodi državnog proračuna iznose 120,4 milijarde ili 83,4%. Prihodi Grada Zagreba 7 milijardi ili 4,9%, dok prihodi svih drugih lokalnih jedinica iznose 16,9 milijardi ili 11,7%. Osim proračunskih sredstava, revizijskim postupcima obuhvaćena su i druga javna sredstava u iznosu od 3,1 milijarda kuna, odnose se na prihode revidiranih trgovačkih društava te neprofitnih organizacija koje smo radili reviziju. Uz porezne prihode, vrijednosno najznačajniji prihod državnog proračuna su doprinosi za mirovinsko, zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Ti se doprinosi sada plaćaju putem proračuna pa se vodi evidencija. U 2007. godini, doprinos za zdravstveno osiguranje ostvaren je u iznosu 17 milijardi kuna, doprinos za mirovinsko 18,6, a za zapošljavanje 1,6 milijardi. Rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2007. iznosili su 18,4 milijarde kuna, a nedostatna sredstva od 1,4 milijarde nadoknađena su iz drugih proračunskih prihoda. Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznosili su 26,3 milijarde kuna, tako da su nedostatna sredstva od 7,7 milijardi kuna nadoknađena iz drugih proračunskih prihoda. Za isplate mirovina izdvojeno je 25,7 milijardi kuna, odnosno 38,1% više sredstava od prikupljenih doprinosa. Prihodi Grada Zagreba i drugih lokalnih jedinica iznose 24 milijarde kuna, ostvarene su za 3,4 milijarde kuna ili 16,5% više nego u prethodnoj godini. To je vjerojatno i razlog dislociranih funkcija pa dobivaju i obveze, a time i sredstva. Obavljanje revizijama sastavlja se izvješće s nalazom i preporukama te mišljenjem o financijskim izvještajem o poslovanju subjekta revizije. Mi smo, u našoj praksi dajemo naloge, preporuke i prijedloge. se ne razumije./ … je da se uglavnom daju preporuke. Međutim, mi u svojim nalazima ipak dajemo naloge, jer ako negdje nešto nije rađeno u skladu sa zakonom, mi ne možemo preporučiti, moramo naložiti da se nešto mora obavljati, znači da mi još uvijek koristimo većinu tog naloga kroz naše nalaze jer moramo dati obvezu da se mora nešto poštovati, ne može biti neobvezno. Izvješće dostavlja se zakonskom predstavniku revidiranog subjekta, traži se pismeno očitovanje u roku 60 dana o radnjama koje su proveden na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti. Na taj način ured prije početka sljedeće revizije prati izvršenje danih naloga i preporuka. Ovdje moram naglasiti da 50% subjekata revizije odgovori u roku od 60 dana, što je već nešto bolje nego u prethodim razdobljima. Zakonom o državnoj reviziji propisane su nadležnosti ureda koje su usklađene s međunarodnim standardima, smjernicama Europske unije i dobrom praksom drugih zemalja. Ured nema ovlasti poduzimanja bilo kakvih kaznenih mjera, to obavljaju za to ovlaštene institucije. Prije i u tijeku i nakon provedbe revizije, ured redovito surađuje s navedenim institucijama, suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata izvješća te davanju odgovora na upite i mišljenja o pojedinim U ovom izvještajnom razdoblju surađivalo se na 120 predmeta i to 66 predmeta državnim odvjetništvom i USKOK-om, 43 predmeta s MUP-om, 11 predmeta s Hrvatskim fondom za privatizaciju, a svakodnevna je suradnja sa poreznom upravom i financijskom policijom. Razmjenjujemo iskustva, razmjenjujemo dokumente, razmjenjujemo informacije do kojih dođemo, a oni su nadležni za određeno područje. Obavljanje revizije u proteklom izvještajnom razdoblju ured je subjektima revidiranja dao ukupno 3020 naloga i preporuka. Ovdje bih htjela samo naglasiti da je ovo 14. izvješće ureda i ako uzmemo da je prosječno dano 3000 naloga i preporuka, onda možemo biti zadovoljni da je to negdje preko 40 tisuća naloga, prateći i njihova izvršenja i gledajući ona prva, naloge i preporuke, mijenjalo se dosta toga, puno je toga usvojeno, međutim donese se novi zakoni, novi propisi, pa oni kad krenu u praksu, opet dolazi do određenih problema u primjeni, tako da se praksom rješava puno toga. Osim objektivnog utvrđivanja činjenica u poslovanju subjekata te davanja naloga i preporuka za poboljšanje njihovog poslovanja, zadaća ureda je izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o načinu raspolaganja javnim sredstvima. Podaci prikupljeni tijekom revizije službena su tajna su i da se izvješće ne dostavlja Hrvatskom saboru, a na lokalnoj razini predstavničkim tijelima kada postaju dostupne javnosti. Nakon rasprave u Hrvatskom saboru, izvješća su dostupna javnosti i na web stranici Državnog ureda za reviziju, a za sada su na web stranicama Sabora, što nama olakšava rad, olakšava komuniciranje sa javnosti. Ne moramo kopirati toliko koliko se prije to radilo i dostavljati Izvješće o obavljenim revizijama koje je dostavljeno ovom Visokom domu ima 696 stranica, odnosno ukupno ima prilozi, dodaci 3381 stranica, a kad uzmemo u obzir da su revizori obavljeni revizijama izradili više od 20 tisuća stranica da izvješća sadrže, onda u tih 3 tisuće i nešto pokušalo se zaista dati sve ono što bi bilo značajno bitno za subjekte, za javnost i za ostale. Sažetak izvješća obavljeno u reviziji sastoji se od 3 osnovna dijela, mišljenja, općih podataka i nalaza. U skladu s revizijskim standardima i prema uobičajenoj praksi, institucija državne revizije na temelju utvrđenih činjenica izražava mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju subjekata. Vi ste već upoznati da postoje 4 vrste mišljenja i to bezuvjetno, uvjetno, nepovoljno i suzdržano. U ovom izvještajnom razdoblju za financijske izvještaje i poslovanje izraženo je 616 mišljenja. Od toga za 107 subjekta ili 17,4 revidiranih izraženo je bezuvjetno mišljenje. 7 ili 1,1% nepovoljno, za jedan subjekt je izraženo suzdržano dok je sve druge subjekte njih 501 ili 81,3% uvjetno mišljenje. Ovdje bih samo htjela reći da revizorski timovi nakon završetka revizije predlažu mišljenja sa obrazloženjima kako bi ona bila što objektivnija. Izražava se, izračunava se prag značajnosti po vrijednosti …/Govornica se ne razumije./… tako da pokušavamo ujednačiti praksu. Najširi pojam je uvjetnog mišljenja i ovdje je postavljeno bilo jedan put pitanje na tom za uvjetno, jer uvjetnim mišljenjima nalaza za koje mi dostavljamo podatke određenim institucijama ali oni ne prelaze taj prag koji je utvrđen prema standardima, zato ne dobivaju odnosu na prethodnu godinu povećan je broj subjekata za koje je izraženo bezuvjetno mišljenje a smanjen je broj subjekata s nepovoljnim. Uočen je pozitivan pomak u vođenju poslovnih knjiga, čuvanju i korištenju javne imovine, trošenju racionalne …/Govornica se ne Dio izvješća u kojem se opisuju opći podaci odnosi se na osnovne financijske pokazatelje, subjekte revizije u dijelu izvješća pod naslovom Nalaz …/Govornica se ne razumije./… u skraćenom obliku značaj nepravilnosti koji se odnose na financijski izvještaj i poslovanje revidiranog subjekta. Nakon ovih okvirnih podataka o broju, vrsti revizije te broju danih mišljenja kao iznosu ukupnih revidiranih sredstava dopustite mi da vam odnesem podatke o nalazima obavljenih revizija u ovom izvještajnom razdoblju. Najčešće nepravilnosti kao i do sada pojavljuju se u računovodstvenom poslovanju, planiranju i trošenju sredstava, postupcima javne nabave, sustavu unutarnjih financijskih kontrola. U računovodstvenom poslovanju odnose se na popis imovina, obveza i potraživanja, popisi nisu cjeloviti ili nisu usklađeni sa stvarnim stanjem. Evidencije pojedinih prihoda i rashoda, prihodi i rashodi su evidentirani na pogrešnim računima odnosno na drugim …/Govornica se ne razumije./… Evidentiranje rashoda u vrijeme plaćanja umjesto u vrijeme nastavka obveza na taj sustav smo prešli prešli već pet godina međutim još uvijek se on u dovoljnoj mjeri ne primjenjuje. Većina formalnih pogrešaka u vođenju evidencija raspravljena je sa subjektima revizije i u slučajevima kada je to bilo moguće ispravljena je u tijeku postupka revizije. U dijelu planiranja i trošenja sredstava najčešće nepravilnosti se odnose na nerealno planiranje ili izvršavanje rashoda koje nije u skladu s financijskim planom. Ured je upozoravao na nedostatnu kontrolu prenesenih odnosno transferiranih sredstava proračunskim i drugim korisnicima. Zakon o proračunu traži da odgovorne osobe traže izvršenje i prekontroliraju utrošak tih sredstava jer se transferi u pravilu moraju davati prema programima koji su prijavljeni a izvršenje bi isto trebalo biti u skladu programa. Određene nepravilnosti odnose se i na provedbu postupka javne nabave. Ukupna vrijednost evidentiranih javnih nabava u 2007. prema Uredu za javne nabave iznosi 44,4 milijarde kuna. Rashodi za javnu nabavu revidiranih subjekata u ovom razdoblju su 21,3 milijarde kuna obuhvaćeni revizijom i to odnose se na korisnike državnog proračuna te se …/Govornica se ne Lokalne jedinice 309 subjekta 9,7 milijardi kuna. Druge subjekte revizije 1,5 milijardi kuna. Važno je naglasiti da se revizijom provjeravaju postupci nabave od planiranja do realizacije. Osim Zakona o javnoj nabavi, na nabavu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima a pojedina pitanja regulirana su i Zakonom o proračunu. Najčešće nepravilnosti uočene su kod donošenja planova nabave koji moraju biti usuglašeni s financijskim planom kod ustrojavanja i vođenja propisanih evidencija o nabavi, imenovanja povjerenstava za provedbu postupka nabave te …/Govornica se ne razumije./… istovrsne nabave tijekom godine kako bi se nabava obavljala javnim ili ograničenim prikupljanjem ponuda a ne putem javnog nadmetanja kao osnovnog načina nabave. Revizijom je utvrđeno da je značajan dio nabave obavljen izravnim putem uz primjenu članka 6. zakona koji propisuje izuzeća uz određene uvjete i to 2,2 milijarde kuna. To je u skladu sa zakonom. Međutim, mi ovdje upozoravamo na neke korisnike proračuna kojima je to postalo pravilo a ne izuzetak a ono je trebalo biti izuzetak. dajemo svoje mišljenje. Tu ne možemo dati naloge jer je to u skladu sa zakonom. A bez primjene propisanih postupaka javne nabave obavljena je nabava u vrijednosti 600,2 milijuna kuna ili 2,8%. Vi svi znate da je u primjeni u 2008. godini novi Zakon o javnim nabavama roba, radova i usluga. Mislim da je taj zakon usklađen sa zakonima Europske unije. Mi ćemo tek ove godine vidjeti kakva će biti njegova primjena, da li postoje neke nejasnoće i na koji način. Znači da ćemo opet imati usklađivanje prakse itd., ali mislim da je zakon pripremljen jako dobro, da se održavaju razni seminari, sastanci na kojima smo i mi prisutni i da će se vjerojatno taj zakon odraziti i na nabave javnim sredstvima. Broj nepravilnosti i njihova učestalost pojavljuju se u poslovanju financijskim izvještajem revidiranih subjekata, upućuju na potrebu uspostavljanja učinkovitijeg sustava unutarnjih financijskih kontrola. Stoga je ured u svojim izvješćima upozoravao i na tu činjenicu. Vi svi to dobro znate. Znamo i da postoji problem kadrova, djelatnika koji obavljaju te poslove pogotovo u lokalnim jedinicama ali se nadam da će i tu se uspostaviti bar sustav unutarnjih financijskih kontrola. One su postojale uvijek ali sada su i formalizirane i da će se one implementirati u U ovom kratkom izlaganju željela sam skrenuti pozornost na ured, njegove ovlasti i zadaće, način obavljanja revizije te na najčešće nepravilnosti koje se pojavljuju kod revidiranih subjekta. Sve opisane poslove tijekom protekle godine ured je obavio za 284 zaposlenika od čega 232 ovlaštena državna revizora. Ovdje bih htjela naglasiti da se uvijek krećemo u tom broju iako mi godišnje nastojimo 5 do 10 vježbenika uzeti, treba ih obučiti. Međutim, ove godine je, prošle godine zapravo je Ministarstvo financija na razne poslove otišlo 5 visoko obrazovanih djelatnika, dva od njih su završili i seminare u Europskom računskom sudu po 5 mjeseci ali su bili potrebni za vođenje određenih agencija za predpristupne fondove itd. Koliko god je dobro za ured ali eto oni su otišli opet na slične poslove u državnim službama pa se nadamo da će i tamo obaviti određene zadatke. Isto tako, određene agencije imaju, nude veće materijalne bolje uvjete, pa neki revizori odlaze. Tako da se uvijek krećemo oko istog broja. Iako nastojimo, nekako bi optimalno bilo nešto više od 300 revizora kako bi mi mogli jednostavnije obavljati svoje poslove, a pogotovo smo dobili u nadležnosti reviziju političkih stranaka koja se mora završiti u prvom polugodištu za prethodnu godinu. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, Strateškim planom ureda za razdoblje 2006.-2012. programom i planom rada, određeni su poslovi i zadaci u narednom izvještajnom razdoblju, a to su: redovito obavljati revizije financijskih izvještaja poslovanja u skladu sa zakonskim odredbama, provoditi mjere i aktivnosti predviđene akcijskim planom za Strategiju suzbijanja korupcije. Jer smo mi u antikorupcijskom programu, imamo svog predstavnika. Prema tome, ono što je u našoj nadležnosti pokušavamo na vrijeme prijaviti, odnosno napraviti. Provoditi kontinuiranu izobrazbu državnih revizora, na stručnim seminarima za provedbu najsloženijih revizija uz dosljednu primjenu kodeksa profesionalne etike državnih. ured će posvetiti timskom radu i rukovođenju timovima s ciljem povećanja kvalitete revizije kao i podizanja stručnih i etičkih kvaliteta zaposlenika. Ured će surađivati s drugim tijelima vlasti, stručnim i znanstvenim institucijama u izvršenju postavljenih zadaća. Pri tome se uvijek mora voditi računa o neovisnosti i samostalnosti revizijske profesije. I nadalje ćemo razvijati i uspostavljati suradnju s mnogobrojnim državnim revizijskim institucijama u okviru … /Govornica zemalja koje imaju srodne revizijske sustave. Time ne samo da se poboljšava kvaliteta rada državnih revizora, već se pridonosi daljnjem razvoju međunarodnih odnosa. Ured će nastaviti stalni proces modernizacije informacijskog sustava i njegovog povezivanja s drugim informacijskim sustavim javnog sektora na državnim i lokalnim razinama s ciljem osiguranja visokog stupnja primjene tehničkih dostignuća računalnih tehnika, pomagala u provedbi revizije. Ured je informatički jako dobro opremljen. Imamo program praćenja revizije, međutim ne možemo ga u svim primijeniti, jer subjekti revizije nisu adekvatno opremljeni opremljeni i nisu adekvatno za preuzimanje podataka putem elektroničkih stava. Nama bi puno jednostavnije bilo da dobijemo na CD-u, nego da moramo kopirati, ali eto još uvijek puno toga kopiramo nego što. Jer ured ima Internet i dobru međusobnu suradnju, a to smo uglavnom postigli zahvaljujući … projektu smo koristili sredstva CARDS programa 2 milijuna eura za opremanje ureda. U okviru procesa uključivanja Republike Hrvatske u europske integracije, ured će izvršavati međunarodne obveze i nastojati surađivati u zajedničkim projektima. Neovisnost i rad, javnost rada ureda i nadalje mora biti prisutna u poslovanju. Objavom na web stranicama ureda osigurat će se da izvješća budu dostupna javnosti. time se zadovoljava jedno od osnovnih načela rada Državne revizije načelo javnosti, koje nama u mnogome pomaže. Ja bih zahvalila vašoj pažnji, a tu smo da možemo dati objašnjenje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 Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 25. sjednici održanoj 4. veljače 2009. godine Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu, Izvješće obavljenih revizijama za 2007. godinu i Izvješće o obavljenim državnim revizijama za 2007. godinu posebni dio. U raspravi na odboru iznijeta su različita mišljenja i prijedlozi, a najvažniji su ti da je istaknuto da obeshrabruje činjenica da pojedini revidirani subjekti već niz godina ne otklanjaju naloge i preporuke koje je Državni ured za reviziju dao u prethodnoj reviziji. Naime, u ovom izvještajnom razdoblju za 616 revidiranih subjekata dano je 3 tisuće i 20 naloga i preporuka ili prosječno 4,9 po subjektu revizije. Od ukupno 2 tisuće 549 naloga i preporuka danih u prethodnoj reviziji izvršeno je samo tisuću 330 ili 52,2% dok je tisuću 219 ili 47,8% naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju još uvijek nije izvršeno. Takav odnos revidiranih subjekata prema nalozima i preporukama koje donosi Državni ured za reviziju nakon provedene revizije nije prihvatljiv, jer bi revidirani subjekti trebali izvršavati sve naloge Držanog ureda za reviziju. Iz navedenih razloga u raspravi je predloženo da Državni ured za reviziju u svom sljedećem izvješću posebno izradi pregled onih revidiranih subjekata koji već niz godina ponavljaju iste određene greške. Upozoreno je na činjenicu da Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova prilikom javnih nabava prečesto koriste odredbu Zakona o javnoj nabavi, kojom su utvrđena izuzeća o primjeni zakona. Naime, većinu postupaka javne nabave navedena ministarstva proglašavaju tajnima, koji zahtijevaju posebne sigurnosne mjere i zaštitu interesa Republike Hrvatske, pa se zakonski postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi u tim slučajevima ne primjenjuju. Pohvaljen je rad Državnog ureda za reviziju u izvještajnom periodu koji je dobro i kvalitetno obavljao svoj posao ukazujući na nepravilnosti, propuste i pogreške u poslovanju i dajući naloge, preporuke i prijedloge za njihovo otklanjanje. Navedenom aktivnošću Državni ured za reviziju pridonio je smanjenju nepravilnosti, posebno kod revidiranih subjekata kod kojih se revizija obavlja svake godine, kao i poboljšanju upravljanja javnom imovinom, učinkovitom izvršavanju obveza unutar javnog sektora, te povećanju odgovornosti sudionika u procesu korištenja javnih sredstava. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i držani proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se prihvati Izvješće o radu Držanog ureda za reviziju 2008. godine, da se prihvati Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu i Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu posebni dio. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li ostali odbori netko? Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Glavna državna revizorice sa zamjenikom. Bilo bi dobro da nam je netko iz Vlade prisutan, kolegice i kolege. Klub SDP-a ocjenjuje rad Državnog ureda za reviziju visokim ocjenama. Iz godine u godinu dobivamo sve kvalitetnija izvješća i uz reviziju poslovanja već se ustalila praksa da se daje ocjena o racionalnim i učinkovitom trošenju poreznog i javnog novca. Ova izvješća su ujedno informacija javnosti kako država, lokalna i regionalna samouprava, trgovačka društva u državnom vlasništvu i lokalnom vlasništvu, ustanove i druge državne institucije troše javni novac. Uz nadzornu revizija ima i značajnu edukativnu funkciju, pa revidirani subjekti postepeno otklanjaju pojedine nepravilnosti. da nakon 14 godina koliko se provodi revizija još uvijek postoji previše nepravilnosti koje se učestalo ponavljaju a odnose se na računovodstveno poslovanje, planiranje i ostvarivanje prihoda, izvršenje rashoda, na postupke javne nabave i djelovanje sustava unutarnje kontrole. U takvim slučajevima revizija daje naloge i preporuke za otklanjanje nepravilnosti. Iako je broj nepravilnosti u padu veliki broj revidiranih subjekata ne postupa u cijelosti po nalozima pa se godinama ponavljaju. Tkao je npr. revidiranim subjektima u 2006. izdano 2 tisuće 549 naloga i preporuka a izvršeno samo 1330 ili 52%. Najvažniji nalozi za otklanjanje nepravilnosti u pravilu se ne provode a odnose se na evidenciju imovine, iskazivanje svih nastalih obveza, neusklađenost evidencije o financijskim obvezama, javnoj nabavi i unutarnjoj kontroli. Planiranje kao osnovni dokumenat financijskim planovima revizijom je utvrđeno da kod većeg broja revidiranih subjekata je necjelovito i nerealno. Promjene prihoda i izdataka iznad ili ispod plana treba mijenjati kroz postupak izmjena i dopuna dakle, rebalansima. Međutim, revizija konstatira da je 2007. Vlada preraspodijelila 3 milijarde 605 milijuna 712 kuna ili oko 28% više novca nego što je to učinila u prethodnoj godini. Revizija ima primjedbe na naloge, razloge preraspodijele, citiram, nerijetko se navode i razlozi kao što je podmirenje dospjelih obveza na račun uštede na pojedinim planiranim stavkama. Mišljenje je revizije da proračunska sredstva treba ranije planirati u okviru postupaka i radnji koje prethode donošenju državnog proračuna a preraspodjela koristi samo u iznimnim slučajevima. Na to kontinuirano ukazujemo i mi iz Kluba SDP-a. Otkada je Vlada uvela praksu da se Zakonom o izvršavanju državnog proračuna uvodi mogućnost preraspodjele svih proračunskih stavki osim računa financiranja. Nepravilnosti u okviru računovodstvenog poslovanja odnose se na popis imovine, odnosno na neusklađenost popisa imovine i knjigovodstvenog i stvarnog stanja što može uputiti na neracionalnost korištenja državne imovine. Istovrsni poslovni događaji evidentiraju se na različitim računima, pa je otežano praćenje i kontrola izvršavanja proračuna odnosno podaci iskazani u poslovnim knjigama ne iskazuju se istinito i objektivno stanje u financijskom položaju i uspješnosti poslovanja. Prihode i rashode treba iskazivati po tzv. modificiranom računovodstvenom načelu, odnosno prihode iskazati na temelju priljeva u izvještajnom razdoblju a rashode na temelju nastanka obveze a ne plaćanja u izvještajnom razdoblju. Što veći broj proračunskih korisnika ne radi pa se dovodi u sumnju i realnost iskazanog proračunskog deficita. Dokumentirati ću to na konkretnim primjerima nekoliko revidiranih subjekata. Tako na primjer revizijom državnog proračuna je utvrđeno da glavna knjiga ne daje cjelovitu informaciju o imovini, obvezama i izvorima vlasništva. Poslovni događaji se evidentiraju po načelu novčanog tijeka, umjesto po vremenu nastanka pa se podaci na pojedinim bilancinim stavkama nepotpuni ili čak i nisu evidentirani. Postoji neusklađenost evidencija o javnom dugu. Npr. u pomoćnim evidencijama iskazan je u iznosu od 85,751 milijardi a u glavnoj knjizi 61,163 milijarde kuna. Nisu evidentirani dijelovi obveza za trezonske zapise, zajmove međunarodnih financijskih institucija, dio obveza prema londonskom i pariškom klubu, te druge tuzemne i inozemne kredite. Nisu ustrojene evidencije o potraživanjem i obvezama za prodaju društvenih stanova. Nema potpune evidencije u društvima u kojima država ima udjele, niti odluka njihovih skupština o raspodjeli dobiti. Prekoračen je iznos zakonom utvrđenih izdanih državnih, financijskih jamstava za čak 4,9 milijardi kuna. da su i u državnom proračunu podaci o ukupnim potraživanjima i obvezama u financijskim izvještajima ne cjeloviti jer ne sadrže dio stvarnih obveza i potraživanja. Za veći dio opisanih nepravilnosti revizija je u prethodnom razdoblju dala naloge za njihovo otklanjanje a po dijelu od njih nije postupljeno. Kada se radi o ostvarivanju prihoda, revizija konstatira da ne postoji jedinstveni pregled ili evidencija društava u kojima država ima udjele. Drugim riječima upitno je da li su prihodi od udjela i dividendi koji se isplaćuju u tim društvima i uplaćeni u državni proračun. Isto se odnosi na koncesije jer registar nije cjelovit i nisu vidljivi podaci o uplatama i ukupno dospjelim obvezama. U carinskoj upravi nisu evidentirana potraživanja za carine i carinska davanja te posebne poreze tzv. trošarine u ukupnom iznosu od preko 3.7 milijardi kuna dok porezna uprava i u ovom razdoblju ne provodi kontinuirani porezni nadzor kod pojedinih velikih poreznih obveznika. Ovakve konstatacije revizija upućuje na zaključak da se ne vodi dovoljno računa o naplati proračunskih prihoda. Kod izvršavanja rashoda uz nalaz da izdaci nisu evidentirani ukazuje se i na nepravilnosti u kontroli namjenskog trošenja novca koji se iz državnog proračuna transferira drugim korisnicima. Gotovo svi revidirani subjekti koji su dobili uvjetno mišljenje nisu iskazali dio obveza koje se odnose na proračunsko razdoblje a u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, konstatira se da neke priložene isprave ne održavaju poslovni događaj što bi se moglo nazvati i falsifikatom. Da izostaje efikasan nadzor nad trošenjem proračunskog novca, pokazati ću na dva ministarstva. Ministarstvo poljoprivrede treba inspekcijskim nadzorom obuhvatiti najmanje 15% sredstava isplaćenih za poticaje, za poljoprivrednu proizvodnju a realizirali su samo 12,7. Kapitalne potpore i potpore ruralnom razvitku uopće nisu nadzirane a nema niti evidencija o nezakonito isplaćenim potporama, odnosno potraživanjima za takve isplate. Za potpore programima ruralnog razvoja u najtečajima nije utvrđen udio ministarstva u financiranju već je to povjerenstvo utvrđivalo prema vlastitoj procjeni jer nisu utvrđeni kvalitetni i mjerljivi kriteriji odabira projekata. A za tu namjenu je isplaćeno 83,7 milijuna kuna. Takvim radom omogućava se pogodovanje pojedinim korisnicima ovih sredstava jer se subjektivno vrednuju projekti za koje se traži novac. U Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka najveći dio subvencija isplaćen je HŽ-u i to milijardu 656 milijuna, od od čega 1,133 milijardi je namijenjeno održavanju željezničke infrastrukture i regulacije prometa, 417 za poticanje putničkog i kombiniranog prometa i oko 105 milijardi za otpremnine za zaposlene. Ministarstvo nije sklopilo o tome ugovor sukladno Zakonu o željeznicama, a HŽ nije namjenski trošio ova sredstva. Zabrinjava činjenica da HŽ ostvaruje poslovanjem minimalne prihode, jer subvencije iz državnog proračuna iznose čak 79,3% ukupno ostvarenih prihoda. Ponavljaju se nepravilnosti u poslovima javne nabave, a upravo je to područje koje u percepciji javnosti figurira kao mjesto mita i korupcije. Revizijom projekata ocjenjivala se učinkovitost sustava upravljanja, kontrola provedbi, izjave izdacima na različitim relevantnim razinama. revizija konstatira i ovaj puta da sustav upravljanja i kontrole nije bio učinkovit, da je od planiranih 22 ugovora o nabavi zaključeno samo pet, da se kasnilo zbog nedovoljnog broja i neiskustva ljudi zaduženih za provedbu projekata. To ujedno bi mogli biti i razlozi malog korištenja ovih sredstava u tom razdoblju i na edukaciji ljudi koji rade na tim projektima treba više poraditi. Već učestale nepravilnosti ponovile su se i kod Hrvatskog fonda za privatizaciju. Još uvijek nije utvrđena evidencija o vrijednosti portfelja, a razlika iznosi više od 927 milijuna kuna. Tako se npr. prodavale dionice nominalne vrijednosti 992 milijuna za samo 4,1% nominale ili pak dionice društva nominalne vrijednosti 443 milijuna za 1 kunu, a da iz dokumentacije nije vidljivo na temelju kojih kriterija je određena prodajna cijena. Potraživanja državnih vjerovnika u iznosu od preko milijarde kuna prodana uz popust od 99%, odnosno Hrvatskom fondu za privatizaciju od njegovog osnutka, krajnje je vrijeme da se ova institucija ukine. evidentiranih nepravilnosti državne revizije za revidirane subjekte u 2007. godini mi smo ponovno predložili određeni broj zaključaka kako bi se što efikasnije, što brže otklanjale uočene nepravilnosti. I to prvo, prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu i Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu. Drugo, izvješća Državnog ureda za reviziju dostavljaju se nadležnim tijelima i institucijama radi utvrđivanja eventualnih kaznenih ili prekršajnih djela. Treće, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana Hrvatskom saboru dostavi program za dugoročno otklanjanje nepravilnosti koje se ponavljaju, a utvrđene a utvrđene su revizijom i da u roku od 60 dana putem Ureda za upravljanje državnom imovinom dostavi aktualni popis imovine koja je u vlasništvu ili korištenju države i o tome izvijesti Hrvatski sabor, a da do kraja godine izvrši cjeloviti popis. I četvrto, zadužuje se Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da u roku od 90 dana Hrvatskom saboru dostavi Izvješće o utvrđenim kaznenim ili prekršajnim djelima na temelju izvješća Državne revizije. Očekujemo da će Sabor prihvatiti ovakve

Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani članovi Državne revizije sa zamjenikom Glavnog državnog revizora. Cijenjeni kolegice i kolege. Svi znamo da ured obavlja iznimno važan društveni posao, iznimno važnu društvenu ulogu, da ured obavlja iznimno odgovoran i stručan posao, ali i iznimno odgovoran i složen posao. Isto tako, iz ovog Izvješća o radu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu i Izvješća o obavljenim revizijama za 2007. godinu i Izvješća za 2007. godinu, posebni dio, razvidno je da je posao Ureda za državnu reviziju iznimno i opsežan. To najbolje potvrđuje činjenica da je u ovom izvještajnom razdoblju obavljeno čak 898 revizija, od čega 616 revizija financijskih izvješća i poslovanja, 267 uvida u proračun i financijska izvješća lokalnih jedinica, 14 uvida u financijska izvješća parlamentarnih, izvan parlamentarnih političkih stranaka, a sve u skladu s programom rada obavljena je i jedna revizija učinkovitosti. Od nekoliko uloga koje zapravo ima Državni ured za reviziju najvažnija je nadzorna uloga, ali ne treba zanemariti ni njegovu savjetodavnu i preventivnu ulogu. Državni ured za reviziju na temelju izvješća daje određena mišljenja, za svaki subjekt izražava ili bezuvjetno ili uvjetno, nepovoljno ili suzdržano mišljenje. Iz pregleda koji je dat u izvješću vidljivo je da je najviše izraženo uvjetnih mišljenja i to 501 odnosno 81,3%, a bezuvjetnih samo 107 ili 17,4%, 7 nepovoljnih 1,1% i 1 suzdržano mišljenje ili 0,2%. U Izvješću o obavljenim revizijama ima podataka i nalaza i s pozitivnim predznakom, ali nažalost ima i uočenih nedostataka i nalaza s negativnim predznakom zbog kojih ne možemo baš u potpunosti biti zadovoljni s nalazima Ureda za državnu reviziju, ali ohrabruje nekoliko činjenica da je samo jedno suzdržano mišljenje, da je samo sedam nepovoljnih mišljenja, a uvjetna mišljenja s obzirom ako znamo zbog čega se izražavaju, onda ni visok postotak uvjetnih mišljenja nije tako posebno zabrinjavajući. Ono što je uočljivo iz ovog pregleda, da je ispod prosjeka 81,3% uvjetnih mišljenja, čak državni proračun i korisnici državnog proračuna koji imaju 18 uvjetnih od 30, dakle 60% uvjetnih mišljenja, da je iznad prosjeka sa najvećim brojem uvjetnih mišljenja lokalne jedinice koje imaju zabrinjavajućih 92%, dakle 283 od 309 mišljenja. 92% imaju uvjetnih, a samo 7% imaju bezuvjetnih i nepovoljnih 5 mišljenja. Zapravo i trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica su na istom tragu tako da i oni imaju 87% uvjetnih mišljenja, odnosno 50 od ukupno 57%. Najčešća područja u kojima su revizijom utvrđene nepravilnosti u reviziji državnog proračuna i proračunskih korisnika su nepravilnosti u području planiranja, računovodstvenog poslovanja, ostvarivanja prihoda, izvršavanja rashoda, te postupcima javne nabave. U području planiranja revizijom je utvrđeno da kod pojedinih proračunskih korisnika financijski planovi nisu cjeloviti, ali niti realni a dobro je poznato da je dobar plan pretpostavka učinkovitosti svake poslovne aktivnosti. Ured je stoga izrazio i mišljenje da proračunska sredstva treba realno planirati u okviru postupaka i radnji koje prethode donošenju državnog proračuna, a preraspodjela sredstava primjenjivati samo u iznimnim slučajevima izazvanim događajima i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja proračuna.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 Uočeno je da pojedini poslovni događaji nisu evidentirani u poslovnim knjigama ili su pogrešno evidentirani te se pojavljuju razlike između stanja iskazanog u knjigovodstvu i onih utvrđenih nalazom. U poslovnim knjigama pojedinih revidiranih subjekata istovrsni poslovni događaji evidentirani su na različitim računima računskog plana i to u pravilu se ovo odnosilo na evidentiranje rashoda. U slučajevima gdje su utvrđene nepravilnosti ured je naložio postupanje u skladu s odredbama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenom planu. U ostvarivanju prihoda također su uočene određene nepravilnosti i to u naplati prihoda, jer nije pridavano dovoljno pozornosti, odnosno nisu poduzimane sve zakonske mjere za naplatu potraživanja. Zabrinjava i činjenica da je revizijama državnog proračuna ranijih godina utvrđeno da ne postoji jedinstveni pregled i evidencija društava u kojima Republika Hrvatska ima udjele trgovačka društva, banke i druge financijske institucije. Stoga je opravdano što je ured naložio ustrojiti jedinstveni registar društava iz državnog portfelja i redovito pripadati odluke o raspodjeli dobiti društva radi nadzora nad uplatama pripadajućih prihoda u državni proračun. I područje koncesija je bilo područje u kojem je ured pronašao određene nepravilnosti. Utvrđeno je da je registar koncesija nije cjelovit, da u registru koncesija nisu evidentirani pojedini zaključeni ugovori, a za evidentirane ugovore podaci o iznosu duga i uplaćenim naknadama nisu potpuni, te nisu vidljivi podaci o uplatama kao i o ukupnim i dospjelim obvezama. I tu je ured izrazi mišljenje da je potrebno unaprijediti normativna rješenja koja uređuju pitanja koncesija, te paralelno poboljšavati organizacijske, kadrovske i proceduralne uvjete za uspostavu učinkovitog sustava koncesija. U postupcima javne nabave Državni ured za reviziju je izvršio nadzor nad rashodima za javnu nabavu u iznosu 10 milijardi i 89 milijuna 820 tisuća kuna. Bez primjene propisanih postupaka javne nabave obavljena je nabava u ukupnoj vrijednosti 102 milijuna 443 milijuna kuna, a najčešće nepravilnosti su bile da je određen broj subjekata nije donio plan nabave kao poseban dokument ili plan nabave nije usklađen sa financijskim planom. Glede nadzora proračuna lokalnih jedinica izraženo je mišljenje 21 bezuvjetno, 283 uvjetna i 5 nepovoljnih. S obzirom da su 21 bezuvjetna 8 županija, 8 gradova i 5 općina doista treba iskoristiti priliku i pohvaliti one koji imaju bezuvjetno mišljenje, a to su Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Gradovi koji imaj bezuvjetno mišljenje Cres, Jastrebarsko, Mursko Središće, Ozalj, Pleternica, Skradin, Sv. Nedjelja i Virovitica i općine Belje, Farkaševac, Lovas, Netretić i Popovac. Ali isto tako nepovoljno mišljenje treba javno istaknuti tko ga ima. Nepovoljno mišljenje izraženo je za grad Zlatar, te za općine Đurđenovac, Galovac, Sv. Juraj na bregu i Štrigova. Za lokalne jedinice također su uočene nepravilnosti u područjima, određenim područjima a ponajprije u računovodstvenom poslovanju, prihodima i rashodima i postupcima javne nabave. Revizijom financijskih izvješća i poslovanja utvrđeno je da pojedine lokalne jedinice u poslovnim knjigama nemaju evidentiran dio nefinancijske i financijske imovine. Otpisom imovine i obveza nije obuhvaćena cjelokupna nefinancijska imovina u vlasništvu lokalnih jedinica. Isto tako, između lokalnih jedinica i subjekata na koje se prenose proračunska sredstva nisu zaključeni posebni sporazumi ili ugovori radi uređenja odnosa u pogledu raspolaganja imovinom koja se financira proračunskim sredstvima. U područjima prihoda revizijama je utvrđeno, revizijom financijskih izvješća i poslovanja da je djelomično za propisane namjene nisu utrošena sredstva kod 78 ili 25,4% lokalnih jedinica. Na kraju godine ostala su neutrošena namjenska sredstva u iznosu 753 milijuna 197 tisuća i 246 kuna ili 7,8% ukupno ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka u odnosu na prethodnu godinu što je više za 220, cca 220 milijuna kuna ili 41%. U područjima rashoda u pojedinim lokalnim jedinicama i nadalje se izvršavaju rashodi i izdaci iznad planiranih iznosa ili se izvršavaju rashodi koji proračunom nisu planirani. Planiranje sredstava u programima održavanja komunalne infrastrukture i gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u pojedinim slučajevima također nisu bili usklađeni s planom sredstava u proračunu. Ukupni rashodi za javnu nabavu iznosi su 6 milijardi i 517 milijuna 648 tisuća i 646 kuna a bez primjene propisanih postupaka javne nabave obavljena je nabava u vrijednosti 364 milijuna kuna. Najčešće nepravilnosti u svezi javne nabave lokalnih jedinica bio je taj da su nabave, da za plan nabave nije donesen ili je nepotpun bio kod 26 lokalnih jedinica, a kod 128 lokalnih jedinica planirani iznos javne nabave nije bio usklađen sa iznosom planiranih sredstava u proračunu. U svim slučajevima u kojima su utvrđene nepravilnosti u provedbenim postupcima javne nabave radova i usluga dan je nalog za postupanje u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Na temelju nalaza Državnog ureda za reviziju, državni ured je izdao i određeni broj naloga, preporuka i to prema vrsti subjekata i ukupan broj preporuka je bio 3020, 3020, od kojih je izvršeno 1330, a 1219 je u tijeku izvršenja. I na raspravi Odbora za proračun i financije bilo je istaknuto pa bih ponovio ovdje da je data preporuka da ubuduće bude malo više podataka za one koji ponavljaju najčešće najčešće pogreške i podataka u odnosu na prethodno razdoblje da bismo mogli pratiti tendencije, znači kakvi su trendovi tendencije u pojedinim područjima i za pojedine subjekte. Ovo izvješće pokazuje da je ono bilo opsežno, da je ono stručno napravljeno, da ima i činjenice i podataka koje ohrabruju da se vidi vidan napredak u pojedinim područjima i da ima i činjenica i podataka koje upućuju na ponavljanje pogrešaka i vjerujemo da će Ured za reviziju upozoriti one koji to čine uzastopno. Što se tiče samog sadržaja, klub HDZ-a podržava ovo sadržajno izvješće i glasovati će za njegovo prihvaćanje za Izvješće o obavljenoj državnoj reviziji za 2008. godinu i Izvješće o obavljenoj reviziji za 2007. godinu i Izvještaj za obavljenoj reviziji za 2007. godinu, posebni dio. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo glavna državna revizorice sa suradnikom, kolegice i kolege. Gotovo svake godine kad na raspravu u Parlamentu dođe izvješće Državne revizije i ovdje u Sabor i u hrvatskoj javnosti prisutno je određeno iščekivanje što u njemu piše, kako će teći rasprava i kojim će zaključcima Parlament usvojiti, primiti k znanju, odbiti ili će uz te zaključke donijeti neke druge zaključke. Istina, zbog izostanka konkretnih mjera, a temeljem izvješća Državne revizije u svim proteklim godinama to iščekivanje je sve manjeg i manjeg intenziteta, što u svakom slučaju nije dobro, ali da je definitivno prisutno, da je nužno, to je gotovo sigurno poznato. I gotovo uvijek završava otprilike na istom i sličnom zaključku, zaboravljajući pri tome da je Državna revizija produžena ruka Parlamenta kojem smo u zakonu dali ovlasti da u naše ime nadzire racionalnost, zakonitost i pravilnost u poslovanju onih koji dobivaju novac iz državnog proračuna ili na druge načine koriste sredstva poreznih obveznika ove države. Na mišljenje državne revizije svaki od revidiranih subjekata ima se pravo očitovati i prema članku 7. Zakona o državnoj reviziji piše da to izvješće revizija dostavlja zakonskom predstavniku pravne osobe gdje je obavljena revizija i nadležnom ministru ili fondu. Što ova odredba znači? Pravilni predstavnik za ministarstva i Vladu, pa i državne fondove je ovaj Sabor. Za lokalnu samoupravu, općinska i gradska vijeća i županijske skupštine. Sad pitam, da li je bilo slučajeva da je pojedinačno predstavničko tijelo općine, grada ili županije izdvojilo jedan od nalaza ili mišljenja Državne revizije i pokrenulo zakonom predviđene postupke za utvrđivanje eventualnih protuzakonitosti, podnijelo kaznenu prijavu koja je obrađena i koja je procesuirana? Da li je bilo slučajeva da je Vlada izdvojila jedan od dosadašnjih nalaza ili mišljenja državne revizije i pokrenula zakonom predviđene postupke za utvrđivanje eventualnih protuzakonitosti, podnijela kaznenu prijavu koja je obrađena i koja je procesuirana? Možda je bilo, ali nisam siguran da se može bilo tko od nas sjetiti bilo kojeg suvislog slučaja da je netko kazneno odgovarao zbog nepravilnosti utvrđenih Državnom revizijom, ali sam istovremeno siguran da u ovom, a i prijašnjim nalazima Državne revizije, doduše takvih podataka nema jer to nije obveza Državne revizije, izvješća državne revizije, ali je obveza državnog odvjetništva, da li smo to čuli? Ostavljam svakome od nas u Hrvatskom saboru da prosudi sam, ali ja osobno mislim da ta obveza državnog odvjetništva koje je posrednica izvješća Državne revizije, da je izostala. Obzirom na značajne iznose proračunskih sredstava, sredstava poreznih obveznika za koje je utvrđena nalazom Državne revizije nezakonito raspolaganje i upravljanje sredstvima u izvješćima ostalih kolokvijalno nazvanih institucija sustava, ne sjećam se značajnih da se takvo nešto i dogodilo. Ali smo uvjereni da će Hrvatski sabor nakon današnje sadržane rasprave donijeti, normalno i logično voljom vladajuće većine već poznati univerzalni zaključak: "Usvaja se izvješće i dostavlja se državnom odvjetništvu da ono utvrdi da li ima negdje elemenata za pokretanje kaznenog postupka". Budući da je riječ o sadržajno posebno interesantnom izvješću za sve naše građane i budući da je to izvješće o reviziji važan pokazatelj stvarnog stanja u državnoj upravi i ponovo naglašavamo potrebu da se rasvijetli i analiziraju sva pitanja koja se pritom javljaju, a ta pitanja, može se pouzdano reći zadiru u srž općeg dobra hrvatskog društva. Program rada državne revizije za 2008. godinu u cijelosti je ostvaren. U toku prethodne godine obavljeno je 898 revizija, od čega 616 revizija financijskih financijskih izvješća i poslovanja, 267 uvida u proračun i financijski izvještaj lokalnih jedinica te 14 uvida u financijska izvješća političkih stranaka. Također je obavljena jedna revizija učinkovitosti sustava unutarnje financijske kontrole. Provedbom revizije u proteklom razdoblju obuhvaćena su javna sredstva u ukupnom iznosu od 147,4 milijarde kuna. Za sve te revizije dano je i mišljenje i to 107 bezuvjetnih mišljenja, 501 uvjetno, 7 nepovoljnih i samo jedno suzdržano mišljenje. Ja u ovoj raspravi želio bih se posebno osvrnuti na poglavlje Državni proračun i njegovi korisnici. U financijskom izvješću o poslovanju za državni proračun i 29 proračunskih i 29 proračunskih korisnika izraženo je 12 bezuvjetnih i 18 uvjetnih mišljenja. U izvješću za 2007. godinu kada je obrađeno 32 proračunska korisnika bilo je 15 bezuvjetnih ali opet 18 uvjetnih mišljenja. Ono što treba posebno naglasiti, uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju ponovo je i gotovo svake godine isto za neka ministarstva i neke službe, vrlo važne službe u poslovno financijskom funkcioniranju ove države. Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu uvjetno mišljenje, za prošlu godinu i prethodnih godina, Carinska uprava isto, Državni hidrometeorološki zavod ponavlja se, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ponavlja se uvjetno mišljenje, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Porezna uprava, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Sve su to tijela izvršne vlasti kod kojih se ponavlja iz godine u godinu po nalazu Državne revizije, ponavlja se uvjetno izvješće. Državni ured za reviziju ponajprije ističe da je bio u mogućnosti dati tek svoje uvjetno mišljenje što zapravo znači da u Hrvatskoj još uvijek uopće nije moguće provesti cjelovitu reviziju odnosno da uopće nije moguće do kraja precizno utvrditi pravo stanje. U poglavlju računovodstveno poslovanje ponovo kao i prethodnih godina piše: "Najčešće nepravilnosti u okviru računovodstvenog poslovanja odnose se na popis imovine i obveza koji nije cjeloviti odnosno popisom se ne obuhvaća određena imovina i obveze ili se nakon obavljenog popisa ne obavlja usklađenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja.". Iz godine u godinu tekstualno potpuno ista rečenica. Imovina je nacionalno blago u ovoj državi. Državna imovina je nacionalno blago svih građana ove države. A u izvješću se govori: "Najčešće nepravilnosti u okviru računovodstvenog poslovanja odnose se na popis imovina i obveza.". Utvrđeno je da Registar koncesija, vodi ga Ministarstvo financija, nije cjelovit iako u odnosu na prethodnu godinu stanje je poboljšano, to govori ovo izvješću, "U Registru koncesije nisu evidentirani pojedini zaključeni ugovori a za evidentirane ugovore podaci u iznosu duga i uplaćenim naknadama nisu potpuni te nisu vidljivi podaci o uplatama kao i ukupnim i dospjelim obvezama.". Ja želim podsjetiti da su ostvareni prihodi od naknada za koncesije prema ovom izvješću o kojem danas raspravljamo u 2007. godini ostvareni u iznosu od 1,87 milijardi kuna. Poražavajući podatak da kod korisnika državnog proračuna postoji protuzakonita javna nabava ili rječnikom ovog izvješća bez primjene propisanih postupaka javne nabave u ukupnoj vrijednosti od 102 milijuna kuna. I desit će se ponovo da nitko neće snositi odgovornost. Tekstualni dio opisanih najčešćih nepravilnosti u poglavlju – Javna nabava je gotovo identičan izvješću 2007. godine. Jedino što je drugačije a to je da u 2007. godini bez primjene propisanih postupaka javne nabave bilo uključeno ukupno 85 milijuna kuna a prošle godine 102. 17 milijardi više u odnosu na prethodnu godinu. I zaključno, previše korisnika troši previše novaca mimo zakona. Činjenica je da u uvjetnom mišljenju je najzastupljenije Ministarstvo financija. Što nam to govori? Ministarstvo koje je dužno se brinuti o financijama ove države uvjetno mišljenje državni proračun, Carinsku upravu, Poreznu upravu, javna nabava, koncesije, mislim da ta činjenica govori izuzetno puno. Nadalje, činjenica da Hrvatska država tj. oni koji njome upravljaju još uvijek nisu stvorili preduvjete za cjelovitu reviziju tj. za cjelovitu provjeru ulaska i potrošnju novca iz državnog proračuna i ne može biti slučajno i ne može biti bez pogodovanja nekim drugim interesima a ne općem dobru. To da se s tom nemogućnošću cjelovite i potpune revizije Hrvatske suočava svih proteklih godina sve do sada pokazatelj je da je za takvo stanje odgovorna prije svega Vlada Republike Hrvatske. Uz ostale razloge tek uvjetnog mišljenja Državni ured za reviziju doslovno navodi slijedeće: "Nisu doneseni svi provedbeni propisi koji su propisani odredbama Zakona o proračunu.". To drugim riječima znači, zakon je nešto odredio i propisao ali istovremeno netko tko se smatra da je iznad zakona ne želi i ne donosi provedbene propise. Na taj način mi u klubu Hrvatske narodne stranke iščitavamo ovu rečenicu. Potpuno ispravak zaključak Ureda državne revizije a ta rečenica glasi, ja ću opet ponoviti: "Nisu doneseni svi provedbeni propisi koji su propisani odredbama Zakona o proračunu.". Budući da je to evidentan primjer izigravanja zakona a da za to svjesno i namjerno i da za to svjesno i namjerno izigravanje nitko ne odgovara nužno je na to upozoriti najširu javnost koja potpuno logično se neće nikada i ne može se složiti sa selektivnom primjenom zakona odnosno sa izigravanjem zakona nedonošenjem provedbenih akata kad je to u interesu vladajućih a koja odgovornost nas u parlamentu a posebno vladajućih u parlamentu, to ostavljam svakome od nas ili svakome od vas da preispita sam sa sobom. Ta je pojava zabrinjavajuća jer osim možda najdrastičnijih i malobrojnih iznimaka za te nepravilnosti nitko ponovo neće snositi odgovornost. Upravo to nesankcioniranje propusta, nepozivanje na odgovornost koja može biti različita od kaznene do moralne, rušenje pravnog sustava i loša poruka svakom građaninu na kojem se ipak i to vrlo često trenira strogoća kad napravi najmanju i nehotimičnu pogrešku. I zaključno, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovo izvješće ali istovremeno pozivamo i prozivamo institucije sustava a posebno državno odvjetništvo da barem djelomično povrati povjerenje u institucije sustava i barem djelomično da odgovore na ona pitanja koja na jedan vrlo kvalitetan doduše diplomatski način državna revizija u svom izvješću upozorava nas svake godine. Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo Krasić, uvažena gospodo zastupnici. Pa evo jedna od razloga možebitnog financijskog sloma Republike Hrvatske leži na ovoj strani 23 ovog izvješća, a tiče se prihoda i primitaka državnog proračuna. Vidimo tako da je državni proračun, godine 'ajde recimo '97. iznosio 38,3 milijarde kuna, '99. 52,3 milijarde Znači eto u tom nepunom slijedu od 10 godina, državni proračuni, a tako je slično i kod lokalne samouprave, porasli su između 3 i 3,5 puta. Jednom riječju, kada se moglo štetiti to nismo činili. Po onoj biblijskoj o sedam debelih i sedam mršavih krava. Danas 2009. morat ćemo ali nemamo što. Jasno bio je rat, što ja znam, ljudi su teško živjeli, trebalo im je olakšati dušu, ali živjelo se iznad mogućnosti. Kuna se čuvala 2000. kao Sveto pismo, kao zmija noge, destimulirao se izvoz kroz rat, poticao samo uvoz, tj. potrošnja. Zemlja je živjela na račun vanjskog zaduživanja i to vidimo iz ovoga izvješća. Ne zaboravimo da je 2009. treba vratiti 11,3 milijarde eura. Da je vanjski dug Hrvatske krajem godine bio 39 milijardi eura ili 50 milijardi dolara, da je ex Jugoslavija bila dužna 22 milijarde dolara. Građani su poslovnim bankama krajem 2008. bili dužni 123 milijarde kuna, poduzeća, sve uz deviznu klauzulu jasno, poduzeća još 80 milijardi kuna. tako da eto dug građana, gospodarstva, banaka, što prema svijetu ili zemlji iznose 70 milijardi eura itd. S druge strane, kako se živjelo? Živjelo se na račun preraspodjele. Uzimalo se onome tko bi radio i davalo onome drugome. Izvozne ekonomije turističke regije jakom kunom su bile dodatno pogođene pa i svjesno osiromašene, iako jasno slažem se 2009. nije više vrijeme za slabljenje kune. Ali ona je razlog zašto se u Hrvatskoj ništa nije isplatilo raditi. Zašto sam spomenuo proračune ovih države, Grada Zagreba i lokalne samouprave na strani 23? Zato jer je interesantno još nešto pratiti. Indekse rasta proračuna država, lokalne samouprave i Grada Zagreba. Zanimljivo je da u 11 promatranih godina, od '97. do 2007. proračun Grada Zagreba je 6 godina rastao, znači u tih 11 godina brže od državnog proračuna, a 550 jedinca lokalne samouprave svega 4 godine, znači njihovi proračuni u tom periodu od 11 godina rastu brže od državnog proračuna. Što reći, da se kapaciteti periferije jednostavno ne poklapaju sa rastom državnog i Zagrebačkog proračuna. To je ta politika centralizacije, metropolizacije. Ja osobno mislim da je to katastrofa za Hrvatsku. Zagreb o kojem ja mislim sve najbolje, danas je u poziciji da će Hrvatsku ne samo politički, financijski, bankarski, ekonomski, demografski doslovce usisati. Kada se Hrvatska najbrže razvijala i to znamo po Ustavu iz '74. kada je bila najviše decentralizirana. Ponavljam evo na temelju ovih podataka koje ovdje iz državnog tog revizorskog izvješća imamo, da i ovo usisavanje Hrvatske je besperspektivno. Ono što je naročito, one institucije koje su naročito zapostavljene, tvrdim to su županije. Njihovi proračuni vidimo iz izvješća, kreću se u iznosu od 150 do 400 milijuna kuna. ti iznosi su zapravo bagatelni. Oni su smiješni. Znači, te županije isto tako valja ojačati, ma ne da bi bujala u njima neka birokracija, već da bi vlast bila bliža narodu, jednom riječju, što država bude decentraliziranija, decentraliziranija, to će biti jača. To znači da se dio i najizdašnije poreza PDV-a treba jasno vratiti toj lokalnoj samoupravi. Ono što ja najviše zamjeram ovom izvješću, za kojeg ovako u kuloarima zastupnici ga nazivaju svetom vodicom, to je što se isključivo bavi ministarstvima, gradovima, županijama, a premalo državnim poduzećima. Ja tvrdim da je kriminal tu u tim državnim tvrtkama, sve manje u ministarstvima, u gradovima, u županijama koje su stalno na udaru i javnosti i represivnog aparata ove države, na udaru opozicije, javnosti, medija, međunarodnih institucija i da ne nabrajam dalje. Danas se sigurno to radi puno perfidnije, kada je riječ recimo o poduzećima. Bivši glasnogovornici Vlade preuzimaju PR za neke naše najveće tvrtke, … /Govornik se ne razumije./ … pa si čovjek postavlja pitanje da li samo rade PR ili grade neke odnose na relaciji između jedne takve tvrtke i Vlade, a to da su njihovi direktori uvijek glasali za HDZ, financirali itd. drugom prilikom. Međutim, što bih ja volio i da nam se da pregled javnih tvrtki u državnom vlasništvu. Prije svega gospođo Krasnić ovo oko brodogradnje. Ako je netko da se pomogne brodogradnji to je Damir Kajin, ako je netko ponosan što su i tvrtke iz Istre, ali iz Zadra, pomogle "Viktoru Lencu" pa ovim narudžbama "Trećega maja" da ne doživi kolaps, onda sam isto ponosan vi za vi toga. Međutim, ja ne mogu shvatiti tu neodgovornost uprava Hrvatskih brodogradilišta koje su sve u vlasništvu države Hrvatske, da godinama usisavaju milijarde kuna iz proračuna i da nitko ne snosi nikakve odgovornosti i vrijeme je da im se kaže dosta. Evo samo 2008. na naplatu dolazi 4,5 milijardi kuna brodograđevnih dugova, 2009. još toliko. To je 9 milijardi kuna od kojih "Uljanik" ne dobiva ni lipe, da se razumijemo, a da država ima danas 9 milijardi kuna. Pa možete i sami zamisliti, pa mi ne bi bili u problemima u kojima jesmo. 9 milijardi kuna to je prihod svih poslovnih banka kada je riječ o kamatama, ostvaraju negdje oko 5 milijardi kuna dobiti itd., itd.. S druge strane vidimo da nam prihodi od subvencija u ovoj godini padaju da nitko jasno zbog ovih 9 milijardi kuna hrvatske brodogradnje koju uzimaju za ništa ne odgovara a to nije niti to je onako nešto što treba valjda ići svojim tokom, država ima sve manje, ali direktori i ti šefovi tih škverova imaju sve više. Pogledajte što se radi. Ponoviti ću još jedanput, deviznom politikom ugrožava se one koji izvoze, turizam, pa i brodogradnja ajde plus ova politika saniranja, uvijek je na štetu jedne ekonomije, i reći ću otvoreno Istre koja stalno daje, za uzvrat ništa ne prima. Ono što bih isto tako želio, a uskoro će to izvješće doći na ove klupe, da nam se podastru i podaci ovih obvezatnih mirovinskih fondova iza kojih stoje strane banke, znači one su jasno u stranom vlasništvu formirale te obvezatne fondove i koga kreditiraju, kreditiraju isključivo kompanije u Republici Hrvatskoj u stranom vlasništvu. Sirotinja, doslovce tako ispada financira hrvatske tajkune i ove i strane kompanije. U zadnje vrijeme u ovoj zemlji se dosta govori i o smanjenju parafiskalnih nameta, pogotovo onih koji uprihoduju lokalne samouprave kako bi se pomoglo gospodarstvu. Ja se sa time apsolutno slažem. Međutim, država mora poći od sebe. Jer od 145,6 milijardi kuna proračunskih prihoda, znači svih jedinica lokalne samouprave, županija, grada Zagreba, na državu otpada 122 milijarde kuna. Međutim, što je tragedija od tih 145,6 milijardi kuna na strani 35-oj da koliko svega 6,4% ili 9 milijarde 356 milijuna kuna ide za razvoj. I to se onda vjerojatno dijeli 50% na državu, 50% na grad Zagreb, plus lokalnu samoupravu. Otprilike, pretpostavljam država raspolaže sa 4,5 milijarde kuna, lokalna samouprave znači čitava oko 4,5 milijarde kuna. I taj novac ide znači za ceste, za vodovode, za zgrade, za bolnice, za nabavu automobila, ne znam, uredskog materijala itd., ne materijala, nego namještaja, itd., Jednom riječju, eto i to je taj podatak koji govori da nekako postajemo sami sebi svrha. A država vidimo, iz onog primjera dopušta indirektno financiranje opet tajkuna itd.. Razumijem i to da u ovih 135 milijardi kuna, tu su plaće, tu su penzije, tu je zdravstvo, tu je školstvo, tu je policija, tu je vojska itd., ali to govori da država Hrvatska ne može biti generator razvoja i to nikada zapravo nije ni bila. Razvoj je znači na građanima, na poduzećima, poglavito onim malima koji od države ništa ne dobivaju i to treba shvatiti a država je trebala samo stvoriti neki regulatorni oblik da to može funkcionirati. Zašto to govorim? Pa to govorim na neki način i u kontekstu ove krize. Upravo koristeći se ovim podatcima iz ovog izvješća. Da Hrvatska država gotovo nema prostora za nikakvu intervenciju da bilo kome nešto pomogne. Nema prostora za neku veliku proračunsku preraspodjelu, gotovo da nema prostora za rebalans koji će se sigurno dogoditi nakon izbora, prostora ima za smanjenje, gdje? Na ovih 4, 5 milijardi kuna investicija, ako to napravi onda će ih dodatno blokirati razvoj, subvencije su ove godine drastično smanjenje i ostaje možda da se smanjuju plaće i penzije. Tu se ja slažem sa premijerom ne treba ih dirati, ali se ne slažem sa njim da ćemo još za 750 milijuna kuna povećati službenicima plaće, kojim službenicima? Isključivo lojalnim službenicima. Znači ova revizija koja je ovdje govori da 2009. jedina proračunska ušteda je defacto onih 6% rasta plaće i na tim nekim kapitalnim investicijama. I ne bi me previše iznenadilo da kraj godine možda svi završimo sa jednom plaćom manje ili jednom penzijom manje i zato pamet u glavu i neka se ljude pusti da rade itd., Prostor je između ostaloga da se neka ušteda dogodi i radikalna centralizacija. Kroz nju se možda može pomoći građanima. Netko će pitati kako pomoći građanima kada im ni Bog više valjda ne može pomoći. Možda im se može pomoći da se očuva radno mjesto. Sve u svemu mislim da je posebno isto tako nakon ove farse koja se dogodila sa malim maestrom, treba vidjeti, analizirati rad Hrvatskog fonda za privatizaciju, kojeg su mnogi nazivali leglom kriminala, trebalo ga je ukinuti ali i hitno reorganizirati upravljanje da ta imovina ne bude blokirana 4, 5 godina, pardon 2 godine zato jer to jednostavno nema nikakvog smisla. Jer se zemlja kao takva blokirala. Inače interesantno je to vidjeti da je manje nepravilnosti kod političkih stranaka nego kod nekih državnih medija. Sve u svemu jasno je, IDS će podržati ovo izvješće. Ja sam na neki način povlačio i tu paralelu 2007./08. sa 2009. godinom da bih jednostavno preko ovoga izvješća izvješća otprilike opisao trenutak u kojem se zemlja u cjelini nalazi. Još jedanput pamet u glavu, pomognimo građanima, pustimo ljude da rade, vratimo im nedjelju. Gospodarstvu pomognimo, ma ne sa manjim PDV-om nego da se taj rok za plaćanje sa 30 dana produži na 60 dana. I onda će možda nešto biti, ne gradimo ove dvorane, 3 milijarde kuna smo u njih upucali, u konačnici će nas to koštati 6, 7 milijardi kuna i to doista nema više nikakvog smisla. Život je valjda više od rukometa i vidjeti ćemo što sve možemo očekivati u godini koja je pred nama. Sve u svemu bez obzira što neki zastupnici ovo izvješće nazivaju svetom vodicom, klub IDS-a će ga apsolutno podržati i mislim da i preko ovih izvješća se vidi da iz godine u godinu kod revidiranih, pod navodnicima poduzeća, odnosno institucija države ima sve manje nepravilnosti a to je zasigurno dobro. 11,04 će biti vrijeme koje je, proći će vrijeme za prijavu od 10 minuta. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin Prvi je na redu gospodin zastupnik Dragutin Lesar izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da ovo Izvješće o obavljenim revizijama za 2007., kao i uvijek do sad, za mene nije bila sveta vodica, ona je za mene izuzetno značajno, a može postat svetom vodicom ako se mi prema njemu ne postavimo kako treba i ako nismo pažljivo iščitali preporuke iz nalaza državne revizije. Dakle, samo krivim pristupom Parlamenta prema njemu možemo ga proglasiti proglasiti svetom vodicom, a onda se postavlja pitanje da li ured i ubuduće bi uopće trebao dolaziti sa tim izvještajem pred nas. I ako zaključci budu nakon ove rasprave na tragu onog što sam čuo i od strane Odbora za financije i sukladno mom prijedlogu zaključka, neće biti sveta vodica. U prošloj godini, a za 2007. Ured državne revizije izvršio je 616 nadzora i prema njihovim ocjenama 107 njih dobilo je čistu peticu ili prolaznu ocjenu, to je negdje oko 17%. Prolaznu ocjenu ili -3 ili +2, kako god želite, dobilo je njih 501, to je 81%. 7 njih nije prošlo ispit državne revizije i to su grad Zlatar, Općine Đurđenovac, Galovac, Sveti Juraj na Bregu, Štrigova, Osnovna Škola Oroslavje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sisak. Prema mom prijedlogu zaključka koje sam dao u proceduru i gospođu Krasić molim da prihvati moj prijedlog. Ovih sedam nalaza bi trebalo dostaviti državnom odvjetništvu koje bi nas u roku 6 mjeseci trebalo izvijestiti o poduzetim radnjama, jer ja znam da je državno odvjetništvo već upoznato sa ovih sedam nalaza, ali po dostavi od strane Hrvatskog sabora prihvaćajući obvezu da državno odvjetništvo Saboru podnese izvješće o njihovim poduzetim radnjama. To je jedan od elemenata da ovo izvješće doista ne bude sveta vodica, ali da i odgovorni za neprolazak ispita budu sankcionirani. Ja ovo izvješće uvijek doživljavam ne u svrhu puke statistike, mada je u onom Izvješću o radu Ureda državne revizije izuzetno veliki broj jako kvalitetnih i korisnih informacija, kako o strukturi proračuna države, a posebice lokalne i regionalne samouprave i dobro je da imate takav pristup po tom izvještavanju jer se zapravo radi o najkvalitetnijim podacima fiskalni kapaciteta regionalne i lokalne samouprave. Volio bih da takve podatke ima recimo i Ministarstvo financija, ali bar da vi imate, to je dobro. Međutim, oni koji su dobili uvjetno mišljenje, dakle prošli su ispit uz manje a uvjetno mišljenje otprilike je posljedica neznatnih ili manjih propusta koji nisu bitnije utjecali na vaš nalaz. Izdvojio sam samo neke i to zbog toga što je ovo peta godina, peta, otkad pratim vaša izvješća i oni su uvijek u kategoriji uvjetnih i uvijek su isti razlozi. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi dobilo je uvjetno mišljenje. Jedan od razloga je nabava roba, radova i usluga u vrijednosti 15 milijuna kuna mimo odredba Zakona o javnoj nabavi. Samo ovo izdvajam. Nastavno na to je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Nabava roba odnosno lijekova u vrijednosti od 4 milijarde kuna mimo Zakona o javnoj nabavi. I sada po četvrti puta apeliram molim na odgovorne u Ministarstvu zdravstva, da ovu dilemu da li se na nabavu lijekova primjenjuje Zakon o javnoj nabavi ili ne, da raščiste očito potrebama promjena zakona, jer peti put uzastopno dolazim u situaciju u kojoj Ured državne revizije smatra da se lijekovi moraju nabavljati po tom zakonu, dok u očitovanju od zavoda i ministarstva ispada da Državna revizija krivo čita zakon. Pa ako je zakon nejasan, nadam se da nakon ovog petog apela će ministar shvatiti da nešto u zakonu mora mijenjati, jer bi doista bilo sramota da i iduće godine dobijemo istu konstataciju, isti problem u istom resoru. Ministarstvo pravosuđa, uvjetno mišljenje, jedan od razloga nabava robe u vrijednosti milijun i 600 mimo zakona. Nije veliki novac u pitanju. Netko će reći oni nabavljaj strašno velike vrijednosti, ali tako dugo dok Ministarstvo pravosuđa u ovoj državi neće dobivati bezuvjetno mišljenje, ne možemo biti zadovoljni. Bezuvjetno mišljenje Ministarstva pravosuđa jedna je od osnova da u antikorupcijskim strategijama i programima njihova izvješća više ne bi trebali ni raspravljati, jer je uvijek bezuvjetno. Carinska uprava dobila je uvjetno mišljenje zbog činjenice da u glavnoj knjizi i financijskom izvješću nisu iskazali oko 4 milijarde kuna carinskih potraživanja. Na Antikorupcijskom vijeću molio sam predstavnika Ministarstava financija da dodatnim izvješćem pojasni ovaj nalaz. Nažalost, većina u tom vijeću glasala je protiv mog prijedloga i onemogućila ministra financija da dodatno obrazloži ove činjenice. Dakle, ja sam želio dodatni izvještaj pa su i protiv toga bili, kao i protiv dodatnog pojašnjenja porezne uprave koja je također dobila uvjetno mišljenje također zbog javne nabave preko 30 milijuna kuna, a interesiralo me zašto i porezna uprava ili ne zna ili ne želi ili ne može poštivati do kraja Zakon o javnoj nabavi. Porezna uprava, carinska uprava, Ministarstvo pravosuđa kontekstu antikorupcijsko i strategija programa i djelovanja. Kad ćemo u te tri točke imati bezuvjetno mišljenje onda doista moći ćemo biti ponosni na to, a i vjerojatno sama Državna revizija jer je uspjela u onoj svojoj drugoj funkciji edukativno i pomažući im u tome. Međutim, jedna adresa gdje očito nitko sa svojim savjetima ne može pomoći je ministarstvo obrane. Naime, i 2007. dobili su uvjetno mišljenje. Tri razloga. Jedan razlog je javna nabava ne vojne opreme, nego recimo namještaja, negdje oko 49 milijuna kuna. I sad taj dio ne izdvajam zbog tih 49 milijuna, nego zbog onoga što je Ministarstvo obrane napisalo u očitovanju na nalaz državne revizije. Otprilike, da sad ne citiram, a imate ga na stranici 19., Ministarstvo je u očitovanju reklo da prihvaća taj nalaz i da zadužuje sve resorne službe upravo za financije i upravo za materijalne resurse da preuzme obvezu, nastavi poduzimati sve mjere, dogradnju informatičkog sustava, blagovremenog planiranja, raspisivanja natječaja i provedbe natječajnih postupaka sukladno zakonu. Isto takvo očitovanje, to isto ministarstvo dalo je na nalaz Državne revizije i za 2006. godinu. Ja sam vam usporedio konstrukciju rečenica i vjerujte mi kao da su prepisali očitovanje 2006. i 2007. Pa sad ako je 2006. ministarstvo bilo svjesno da u Upravi za materijalne resurse postoji problem u primjeni Zakona o javnoj nabavi i obavezalo se, dakle da će u 2007. činiti sve kako treba nalaz opet za 2007. dokazuje da ta ista uprava i da ti isti sektori i te iste Uprave za financije ponavljaju iste pogreške. Ja želim vjerovati da ministar obrane će čuti ovu raspravu i pozvati nekoga da tim ljudima u Ministarstvu obrane pomognu poštivanje zakona. Imaju sad i u Ministarstvu gospodarstva onu Službu za javnu nabavu koja također im stoji na raspolaganju. Nije dobro ni za ugled ministarstva ni vojske u cjelini da to ministarstvo godinama bude problem. Još bih mogao i razumjeti kad se radi o vojnoj opremi, hajd. Međutim, Ministarstvo obrane ne zna na vrijeme kupiti i prihvatiti namještaj kojega je ugovorilo i skladištiti u nekakva skladišta ili prostore. Financijski planovi u prosincu, natječaji krajem godine, isporuka pitaj Boga kad. I tako pet godina uzastopno. Dakle, ja bih volio da osim saborskih zastupnika ove nalaze čitaju resorni ministri i da nam oni prezentiraju i kažu što su poduzeli da ovakvih nalaza više ne bude. I završavam kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedniče, premijer Sanader se još uvijek nije usudio odgovoriti na moje zastupničko pitanje iz studenog prošle godine o povlaštenim mirovinama. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Lesar, vi ste u svom izlaganju u jednom dijelu dotakli se Nacionalnog vijeća za borbu s korupcijom gdje ste istakli kako Nacionalno vijeće upravo iz neslaganja jednog dijela članova nije bilo u mogućnosti zatražiti jasnije izvješće Porezne i Carinske uprave vezano uz nalaz Državne revizije. Evo, ja bih vam pročitao što piše na 15 strani ovog izvješća. Program je usklađen sa Akcijskim planom u Strategiji suzbijanja od korupcije koja je donesena početkom 2008. na čijom provedbi ured ima aktivnu ulogu. Prema tome, vijeće upravo ima taj zadatak obzirom da je i Državna revizija jedan od nositelja strategije borbe s korupcijom da inzistira da svi drugi ostali nositelji poštuju izvješća Državne revizije i stoga mislim da bi bilo, obzirom da ste član Nacionalnog vijeća vrlo bitno da u svim budućim raspravama upravo jedan od polazišta bude Izvješće Državne revizije, da inzistiramo da se na Nacionalnom vijeću svi nositelji strategije izjasne na temelju nalaza koji su Državnoj reviziji doneseni.

Meni je užasno žao što većina u Nacionalnom vijeću nije dala šansu ministru financija Šukeru da dodatno obrazloži ovaj loš nalaz za Poreznu i Carinsku upravu. Ali, bilo bi isto tako dobro, a ja ću ustrajati na tome i vjerojatno ću dobiti vašu potporu da uz nalaz Državne revizije kada dobijamo antikorupcijska izvješća pojedinih državnih resora na stolu imamo i godišnje nalaze Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jer onda vidimo cjelinu i na vrijeme, jer ono je uvijek svježije bi mogli pa čak i mi savjetodavno reagirati prema ministrima ali samo pod jednim uvjetom, da i predstavnici vladajuće većine ne blokiraju ovakve zaključke da dodatnim izvještajima dobijamo pojašnjenje od ministara ako se slažete. **Bebić, Luka (HDZ)** Na redu je gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o Izvješću Državne revizije ja ne bih rekao da kao što je rekao kolega Kajin da je to sveta vodica. Tu ima zbilja stvari koje nas trebaju zabrinuti kao zastupnike, koji nas trebaju zabrinuti kao ljude koji su odgovorni da kontroliraju, jer ipak revizija je institucija Hrvatskog sabora zadužena za kontroliran način na koji se troši javni novac. I ono šta je moj temeljni zaključak da revizija svoj posao, Državna revizija ured radi svoj posao korektno. Ali na žalost oni koji bi trebali naloge Državne revizije poštovati i izvršavati se po tim nalozima ne ponašaju. Jer kako drukčije objasniti situaciju gdje je jedan podatak, znači samo koji je revizija dala o nalozima u prethodnoj godini da je od 2549 naloga izvršeno njih 1330, odnosno 52, 2%. 52, 2%. To je jedno nešto više od pola i mislim da je to jasna poruka i onih koji bi trebali poštovati zakone i naloge revizije i u ovom Saboru da kontrolirajte vi. Mi ćemo prihvatiti šta nam se bude prihvatilo, nešto šta nam se ne bude htjelo prihvatiti neće. Mislim da takvom ponašanju treba stati na kraj i mislim da svi oni koji ne prihvate naloge Državne revizije ne moraju možda biti zakonski sankcionirani, ali trebaju sigurno podnesti neku političku odgovornost od onih koji ih imenuju ako se radi o državnoj upravi od Vlade. Ako se radi o lokalnoj samoupravi ja se nadam da će svijest građana tako rasti iz godine u godinu da će ih oni sami sankcionirati ukoliko se ne ponašaju na zakoniti način. Sramotno je da samo 52% naloga Državne revizije iz prethodne godine je izvršeno. To je poruka koja nas treba sve skupa zabrinuti. Kao što sam rekao mislim da je revizija, svoj posao odrađuje korektno. Posao se strahovito povećao iz godine u godinu, to možemo vidjeti po broju, odnosno po iznosima koji se kontroliraju. Iz recimo od 2003. do 2007. se popelo sa 100 na 147 milijardi. To je veliko povećanje posla i tu treba čestitati reviziji i na kraju krajeva dati joj i veću podršku. Što se tiče tog iznosa 147 milijardi kuna to je ogroman iznos i svi se u ovom trenutku krize u Hrvatskoj, odnosno kada se pitamo da li se igdje može išta uštediti ispravno je pitanje da li od tog cijelog iznosa Hrvatska država, jedinice lokalne samouprave mogu doprinijeti da hrvatski građani, da cijela Hrvatska i gospodarstvo hrvatsko ovu kriznu godinu prođu što bezbolnije. Mislim da je to iznos od skoro 60% BDP-a, ogroman iznos i vidi se koji utjecaj država ubiti ima na gospodarstvo u Hrvatskoj i na cjelokupno okruženje i smatram da i ova poruka o izvršenju naloga na kraju krajeva doprinosi tome da se stvara jedna atmosfera rastrošnosti, neefikasne uprave gdje se od tih 147 milijardi kuna vrlo vjerojatno mnogo moglo uštedjeti i doprinijeti tome da se taj novac dalje investira u gospodarstvo i na kraju krajeva da pokušamo ovu kriznu godinu što bezbolnije ili što spremnije dočekati. Kada gledamo ono što bi meni možda još, hajmo reći falilo u izvještaju, tu se analizira, odnosno određenim određenim preporukama pomaže subjektima da se što bolje organiziraju računovodstveno, da kontrolira se da li se zakonito provode postupci javne nabave, ali ono što mislim da bi trebalo uz ove projekte koji su ekonomski analizirani, možda bi trebalo u dio revizije ubaciti i ekonomsku efikasnost državne uprave jer kad pričamo o tome da je država preskupa, a tog smo svi svjedoci danas u Hrvatskoj, da naše gospodarstvo i građani koji financiraju, usput budi rečeno, sa 60 milijardi poreza, naravno i gospodarstvo taj cijeli proračun, cijelu državu, da li je možda potrebno da napravimo analizu da li je opravdano u 4, 5 godina povećati troškove za zaposlene u državnoj upravi skoro za 10 milijardi kuna? Da li itko o tome razmišlja da li je to ekonomski isplativo? Da li se posao toliko povećao da je to potrebno, a ne govorimo samo o povećanju plaća jer da su se plaće povećavale svake godine 5, 6%, taj rast bi bio otprilike 3, 3,5 milijarde kuna, a ne 10, nego govorimo o tome da se u državne službe, uprave, firme i tako dalje zapošljavaju ljudi po stranačkim kriterijima, ponekad totalno nepotrebni i neopravdano što se tiče obujma posla koji se radi. I možda bi meni u nekim budućim revizijama bilo interesantno vidjeti to da li se u nekoj instituciji opravdano povećao broj zaposlenih ili da su se opravdano povećali operativni troškovi te institucije vezano uz posao koji obavljaju. Jer ukoliko smo mi u proteklih 5, 6 godina osnovali čitav niz agencija koje bi trebali preuzeti dio posla državne uprave, a u državnoj upravi se broj zaposlenih nije smanjio, smanjio, nisu se ljudi prebacili u te agencije, nego upravo suprotno. Povećao se. Onda se pita pitanje efikasnosti državne uprave dolazi naravno na dnevni red i mislim da se tu uz zakonitost poslovanja treba u narednim izvještajima posvetiti više pozornosti. Ono što bih htio kratko iskomentirati kod mišljenja, naravno da veliki broj subjekata koji su iskontrolirani dobiva uvjetno ili, najčešće uvjetno mišljenje, vrlo mali broj subjekata dobiva nepovoljno ili bezuvjetni mišljenje. Mislim da ova uvjetna mišljenja isto nisu ista. 283 uvjetna mišljenja se ne mogu rangirati u jednu kategoriju jer postoje raznorazni propusti i postoje oni koji iz godine u godinu ponavljaju te iste propuste i ništa ne mijenjaju i svake godine ovako okruženi sa 300 subjekata namjerno koriste tu situaciju i možda ne ispravljaju svoje greške. I mislim da bi uz zaključak što smo imali oko nepovoljnih mišljenja trebalo tražiti da se i uvjeta mišljenja dodatno analiziraju i sankcioniraju ukoliko nije omogućen zakonski, a ono rekao sam politički ukoliko netko u ministarstvu konkretno 5, 6 godina radi jedne te iste pogreške, ne čini ništa, da ga se politički sankcionira, odnosno drugim riječima da ga se smijeni. Što se tiče nepovoljnih mišljenja, meni je kada pogledam to, radi se o jednom gradu i 4 općine, čini mi se da su ovo više-manje, ne bih rekao sitne ribe, ali mali proračunski korisnici koji su dobili nepovoljno mišljenje djelomično zbog toga što nisu pripremili svoje poslovanje jer nije jer nije to institucija koja je uhodana, hajmo to tako reći, ali da postoje puno veći propusti u ministarstvima koji su prošli na žalost sa uvjetnim mišljenjima. Da se možda tu ušlo malo u dubinu, vidjelo bi se da 5 godina netko jedan te isti propust radi i ne može jednostavno proći samo sa uvjetnim mišljenjem, nego se treba možda dati i nepovoljnije mišljenje. Što se tiče najčešćih propusta, gotovo kod svih se ponavljaju jedni te isti. Znači, računovodstveno poslovanje, planiranje i ostvarenje, a najčešće je postupak javne nabave, te naravno djelovanje sustava unutarnjih kontrola kojih najčešće ili ih nema ili se vrlo loše provode. I ja bih sad, evo kao jednu šprancu jednog zanimljivog ministarstva dao primjer Ministarstva obrane iz 2007. godine 4 učinka ili postupka koji su utjecali na izražavanje uvjetnog mišljenja. Radilo se o tome da nisu imali sveobuhvatan financijski plan, nije obavilo cjelovit popis imovine i nije se poštovao Zakon o javnoj nabavi, odnosno nabavljene robe, usluge i radovi u vrijednosti od skoro 50 milijuna kuna su napravljeni bez provođenja postupka javne nabave. I sada bih rekao da je to ministarstvo gotovo slični ili isti propusti se nalaze u svim ministarstvima. Kako se državna uprava odnosi sa sa svojom imovinom, vidi se iz samog nalaza za Ministarstvo obrane gdje, pazite sad ovaj podatak, od 545 nekretnina koje Ministarstvo obrane ima, njih 290 nije procijenjeno. Znači, Ministarstvo obrane uopće nema podatak s kojom vrijednosti imovine ono raspolaže. A sa druge strane, kad gledate postupak javne nabave, planirano je 1,6 milijardi kuna, izvršeno je 1,2 milijardi kuna i to se najčešće odnosi na one postupke javne nabave koji nisu definirani onim Zakon o izuzeću, člankom 6. Zato se taj dio javne nabave od 980 milijuna kuna izvršio skroz u potpunosti, znači skoro 910 milijuna kuna. Znači, kad je izuzeće u pitanju, izvršimo javnu nabavu u cijelosti, a kada imamo postupak javne nabave, znači da morate ići na natječaje i tako dalje, onda se nije izvršilo skoro 400 milijuna kuna.

u svom izlaganju ste nekoliko puta spomenuli Ministarstvo obrane. I slažem se, činjenica je da to Ministarstvo obrane treba gledati sa jednom posebnom prizmom s obzirom na način organiziranja ovog ministarstva. To bi bilo otprilike kao da kroz ovaj nalaz Državnog ureda za reviziju sublimirate i gledate pravilnost rada svih škola u Hrvatsku i to iskažete kroz resorno Ministarstvo ili sve bolnice, domove zdravlja pa sve moguće nepravilnosti gledate kroz Ministarstvo zdravstva. To je ministarstvo tako organizirano, ono decentralizirano funkcionira, neke stvari morate pustiti. Međutim, moram reći da i mene kao ministra u godini u kojoj je obavljena revizija zanima a nadam se da će to kolege koje sada upravljaju tim ministarstvom odgovoriti zašto se odstupilo od odluke koju sam ja kao resorni ministar tada donio odluka o provedbi postupaka ugovaranja i nabave roba i usluga jer ovo što je navedeno u nalazu Državne revizije sigurno pouzdano znam nije navedeno kao predmeti, robe i usluge za koje će se primjenjivati izuzeća. Ja se nadam da će kolege moje iz ministarstva i onoga upravnog dijela ali i oružanih snaga morate znati da i u toj komponenti se obavlja veliki dio nabava, zašto se nije poštivao plan nabave koji je donesen i zašto se nije poštivala ova odluka o provedbi postupaka ugovaranja nabave. Ovo što je navedenih za ovih 50 milijuna, nekih 49 milijuna sigurno

ispoštovano. Pa vi ste bili, i sami ste rekli ministar pa mogli ste na kraju krajeva tada iz te pozicije pitati te ljude zbog čega nisu ispoštovali određeni postupak javne nabave i ono što je bilo planirano. Ono što ste dobro primijetili da je to ministarstvo disperzirano. Ja sam uzeo slučajno primjer Ministarstva obrane ali postupak se, i nalazi se vrlo slično ponavljaju u Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu zdravstva. Svagdje je otprilike ista situacija. Ali to nas ne može zadovoljiti. Ja sam htio napomenuti po nekim procjenama i par milijardi kuna javne nabave koje se u Hrvatskoj mora odviti vrlo vjerojatno neki podaci govore 4 do 5 milijardi kuna ode na transparentan način. Pa od tuda smo možda mogli financirati i ovaj deficit koji se javlja i mogli smo na kraju krajeva dio novca osloboditi gospodarstvu koje im je nužno. I to je poanta onoga što ja želim reći. Naša država nije efikasna i nema dovoljno dobre sustave kontrole i to moramo mijenjati. Ja sam naveo vaš odnosno vi ste tada bili ministar ali nažalost primjeri svih ministarstava su vrlo slični ako ne identični. gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Pa mislim da bismo se na početku morali svi zajedno zapitati što Državna revizija uopće može a što ne, koje su njezine granice, koji su njezini dometi, koje su njezine mogućnosti, koja ograničenja a onda i kakav je odnos politike pa i ukupne javnosti prema izvješćima što ih godine u godinu podnosi Državna revizija. Naime, mi tu iz godine u godinu čitamo uglavnom isto. Dalo bi se tu primijeniti poslovica o karavanama koje prolaze i kućnim ljubimcima koji na njih laju. Primjer je opet a mislim mogao sam uzeti bilo koji, u pripremama za raspravu sam uzeo Ministarstvo obrane, žao mi je da se ponavlja toliko puta. Ali možda je primjer upečatljiv pa ga zato i kolege ističu. Mi imamo Zakon o javnoj nabavi, imamo i članak 6. točku 5. toga zakona koja kaže da se zakon ne mora primijeniti kod nabave naoružanja, vojne opreme i specijalne opreme. E sad, skočit ću na nalaz Državne revizije za 2004. godinu samo na sekundu. Tu se kaže da je nabavljena roba i usluga u nekom iznosu i provedeno je uz to izuzeće od primjene odredbe Zakona o javnoj nabavi, dakle po točkom članku 6. stavak 5., za šta? Kod nabave namirnica, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, uredskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu, usluge održavanja računalnih programa, računalne opreme, lijekova, auto guma i zračnica te usluge čišćenja i pranja. To je revizija konstatirala 2004. godine. Sada revidirajući 2007. godinu revizija opet konstatira da je 909 milijuna 561 tisuća kuna i tako, znači 71,9% vrijednosti ukupno provedenih postupaka nabave provedeno uz izuzeće, Gotovo 72%. Dakle, 72% onoga što je MORH nabavio je uz izuzeće. Pa čemu onda služi Državna revizija. Ona od 2004. godine upozorava i to piše i u ovom nalazu. Citiram: "Prethodnim revizijama za 2004., 2005., 2006. izraženo je mišljenje da za pojedine nabave za koje su primijenjeni određeni postupci nabave propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi nije trebalo određivati izuzeće.", to Revizija piše. A u očitovanju na obavljenoj reviziji 2004., 2005. i 2006. ministarstvo je prihvatilo navedena mišljenja. Ministarstvo je prihvatilo, priznalo da tako nije trebalo raditi i nastavilo raditi i 2005. i 2006., i 2007. a vjerojatno će i 2008. i 2009. i do kad bude postojalo. postojalo. Revizija je rekla da treba i objediniti tu, da ne citiram sad, uglavnom da treba objediniti tu nabavu, da je ona raštrkana u Ministarstvu obrane, da je to također utvrđeno revizijama 2005., 2006. i naloženo je ustrojavanje cjelovite evidencije provedenih postupaka nabave i zaključenih ugovora o nabavi velike i male vrijednosti. Ministarstvo je prihvatilo nalaze i preporuke, prihvatilo je i opet nije učinilo ništa. Ministarstvo obrane dobilo je uvjetno mišljenje, i opet se tu kaže zašto. Nabavljene su robe, usluge i radovi bez provođenja postupka javne nabave i to za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje i građevinskih objekata, na uredski materijal, na usluge tekućeg investicijskog održavanja, građevinskih objekata, neustupanje građevinskih radova. Sve ono što se događalo 2004., 2006., 2006. događalo se i 2007. Znači, ministarstvo je dobilo uvjetno mišljenje i što onda. Tko će snositi odgovornost? Tko je ikada uopće snosio odgovornost zbog onoga što je navedeno u nalazu Državne revizije? Pazite, 909 milijuna kuna bez provođenja javnog natječaja, po posebnim propisima za auto gume, za hranu, za zračnice. Tko zna koliko je u tih 909 milijuna kuna dogovora? Jer to revizija ne može utvrditi. Ona sama konstatira, to nije išlo po ovome. A zašto nije išlo po zakonu, a trebalo je ići. Koliko je tu tange frange, koliko je tu novca završilo u privatnim džepovima ili u džepovima stranačkih blagajni? Je to revizija analizirajući Ministarstvo obarane i način nabave ne može ustanoviti. Revizija kontrolira nepravilnosti i konstatira ih, eventualno i nezakonitosti i opet ih konstatira. Revizija ne podnosi ni prekršajne ni kaznene prijave, jer nema mandat za to zakonski. Imala je samo u pretvorbi privatizacije u reviziji pretvorbe i privatizacije. U svom redovitom poslovanju, nema zakonski mandat. Nismo im dali zakonski mandat da podnose kaznene i prekršajne prijave. Kada je u Hrvatskoj izrečena jedna jedina presuda, Prekršajna, kaznena, zbog nalaza Državne revizije? Nikada i nikome. Kada je neki ministar odstupio, pustimo kaznene, pustimo prekršajne. 'Ajmo na politiku. Kada je neki ministar odstupio, kada je neki bio smijenjen, zbog toga što je Državna revizija našla da godinama radi jedno te isto, da godinama revizija govori, nemojte to raditi i da godinama taj isti ministar kaže neću. Neću više, ja ću se popraviti. Kada je neki snosio političku odgovornost? To su samo nepravilnosti ili nezakonitosti. Ali gdje je ono drugo. Jer korupcija vam se događa i po zakonu. Nitko ne prekrši nikakav zakon, sve je po zakonu. Pa na koncu ako baš hoćete i ovo, primjena članka 6. stavka 5. Jel' ona navedena, jel' to članak koji postoji u Zakonu o javnoj nabavi. Postoji. Što? Malo krivo primijenjen članak. Vrlo važno. Ali revizija ne može uopće, ona može recimo revidirati, kao što rade političke stranke i konstatirati da je stranka dobila milijun kuna od nekog donatora. I dobila je. Jel' to po zakonu? Je. Ali to što je taj donator ujedno Agencija "Skiper" koja koristi na svom golf terenu 40 hektara državnog vlasništva u najmu, plaća najam državi za to. A po Zakonu o golfu će ga moći otkupiti i država ga mora prodati. To revizija ne gleda, niti to može gledati, niti je to njezin mandat. To je stvar politike i to je stvar javnosti, jer se tako događa korupcija. Po zakonu i donošenjem zakona. Da bi se nekome zahvalilo što je bio donator neke političke stranke od 3 milijuna kuna. Prema tome, kada promatramo nalaz Državne revizije, treba isključiti svaki optimizam, da će on popraviti stanje u zemlji. Jer kao što vidimo stvari se ne mijenjaju nimalo, sankcije se ne podnose nikakve, nitko smijenjen, nitko udaljen, nitko da ostavku, nitko presuđen, nitko osuđen. Ništa. Prema tome, nalazu Državne revizije, treba pohvaliti revizija radi što može. Što mogu ljudi? Revidirati to, gledati. Jel' to po papirima? Ali da će to biti efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije koja mora biti prioritet u ovoj zemlji. Tome se ne možemo nadati. Ne, ne. Dok je u ovom Saboru ne donesemo političku odluku ili da reviziji proširimo ovlasti ili da sami zauzmemo drugačiji stav prema onima koji uporno krše zakone, na što ih revizija uporno opominje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo repliku, gospodin Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora. Pa evo, kolega Stazić je spomenuo brojke koje se godinama i godinama ponavljaju. I to je ono zapravo što definitivno treba brinuti. I ja imam par podataka prema ovom izvješću revizije koje bi trebalo i koje je dobro spomenuti. Već smo čuli da se 40 milijardi kuna troši u Hrvatskoj na javnu nabavu. Da smo uštedili samo milijardu i pol kuna, postupajući svake godine po nalozima revizije. Dakle, da se svake godine država pobrinula da one koji su u određenom dijelu prekršili zakon, sankcionira, da se to ne ponovi u sljedećoj godini. Mi bi za milijardu i pol kuna, svake godine mogli sagraditi jednu auto cestu Zagreb-Sisak koja još nije sagrađena, ne bi ni mogli sagraditi jedan Pelješki most koji nije sagrađen. Mogli bi ne najaviti smrzavanje plaća u državnoj upravi jer toliko košta i ne smrzavanje plaća u državnoj upravi, milijardu i pol kuna i čitav jedan niz stvari. Pa na kraju krajeva bilo je tu rasprave i pomoć obnovi, tj. 'ajmo to reći u investiranju u zatvorski sustav. Ono na šato želim upozoriti i ono što kada smo kod podataka koji nas posebno trebaju zabrinuti, su i podaci o udjelu u javnim prihodima pojedinih županija, koji su manje-više svake godine isti, odnosno slični. Tako npr. Ličko-senjska, Zadarska, Krapinsko-zagorska ili Virovitičko-podravska županija imaju najveći udio državnih potpora u njihovom I to na razini 30, 20 ili 23%. Dok npr. Zagreb ima svega 0,3%, Primorsko-goranska županija i Istra na razini je 5%. Da se to ne bi ponavljalo bilo bi potrebno da su novci koji su usmjereni iz državnog proračuna usmjereni u investicije da omoguće poticaje, tj. da omoguće zapošljavanje, odnosno veće prihode jedinica lokalne samouprave. To bi bio pravi … **Bebić, Luka Slažem se kolega Bernardiću, da se postupalo uštedio bi se milijardu i pol kuna. Procjena, procjena Nacionalnog vijeća za korupciju da 6 milijardi kuna u Hrvatskoj nestane u koruptivnim poslovima, 6 milijardi godišnje, kažete da bi se samo, da se postupalo po nalozima državne revizije uštedjelo milijardu i pol kuna pa bi se moglo napraviti toliko više škola, toliko više vrtića, moglo bi se. moglo bi se. Ali tada se ne bi putovalo na operu u Veronu, ne bi se imalo kuće i ne bi se imalo satove. Hvala lijepo kolega Staziću, dobro ste primijetili da iz godine u godinu ništa se ne dešava, nikakve, niti prekršajne sankcije za one koji ne poštuju zakon. Ali ste dobro primijetili ono što sam ja već istaknuo i šta meni fali u izvješćima, nije samo pitanje zakona pitanje korupcije. Nekada se i po zakonu vrlo, vrlo lako može izigrati nekog ponuđača i napraviti neko korumptivno djelo. Provedete javnu nabavu, dogovorite da se jave dvije tvrtke, jedna da malo veću, jedna malo manju cijenu, sve po zakonu ali u biti nemoralno. I ono što bih ja htio vidjeti da se vidi zbilja ekonomski i da se pokuša usporediti da li država troši više za neke stvari nego šta bi to ustvari trebala. Ja sam uvjeren da da. I ovo što ste rekli 6 milijardi kuna godišnje, porezni obveznici, odnosno državne tvrtke plaćaju više robe i usluge nego što bi to trebali. Mogli bi financirati i deficit koji smo planirali za ovu godinu i vrlo vjerojatno mnoge druge stvari koje će nam biti potrebne u ovoj godini kako bi je lakše prebrodili. Mogli bi jednostavno vratiti 6 milijardi kuna hrvatskom gospodarstvu koje vrlo vjerojatno kao trošak i plaćaju taj dio šta je Nacionalno vijeće za korupciju procijenilo koliko se plaća više za robe i usluge nego što bi trebalo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Stazić. Kako ide ta zakonita i javna nabava u kojoj nestaju milijuni i milijarde. Objavi se javni natječaj, jave se tri tvrtke a, b i c. Najpovoljniju ponudu ima tvrtka c, jer su tvrtke a i b skuplje od nje i posao dobije tvrtka c. A onda tvrtke a i b koje su bile skuplje u ponudi rade kao podizvođači za tvrtku c. Pa kako im se isplatilo raditi kao podizvođači, kako im se to isplati? A nije im se isplatilo inicijativno sniziti cijenu na javnom natječaju. Kada se to dogodi, kada se dogodi takav slučaj, to državna revizija dalje ne ispituje dobio je netko posao, gleda se je li napravljen natječaj, ako je, je. Kada se to dogodi onda imamo posla za državno odvjetništvo za USKOK. Ali mi svi znamo da se to događa, to je dnevna pojava u Hrvatskoj. Tako se u Hrvatskoj radi. I to da se uzme i jedan primjer i da se iz toga napravi skandal i da se provjeri kako je došlo do toga, ali za to mora postojati politička volja da se to napravi, e onda bi mi mogli govoriti da se borimo protiv korupcije. Onda bi mogli govoriti. Ispravljam netočan navod gospodina Stazića da se godinama ništa ne popravlja. To jednostavno nije točno. Evo, dao sam si malo truda, izvješća državnoj reviziji za Ministarstvo obrane 2003. godine opća konstatacija, u MORH-u se nisu provodili postupci javne nabave u skladu sa propisima u javnoj nabavi. U mišljenju revizije za 2003. vlastiti prihodi u iznosu od 86 milijuna kuna nisu uplaćeni na jedinstveni račun državne riznice. Gdje su uplaćeni gospodine Staziću? Možda u nekakvu partijsku blagajnu? Možda je nekakvi milijunčić otišao u partijsku blagajnu? Isto tako

nešto preko 100 milijuna kuna nepravilnosti gospodine Staziću nadam se da i vi znate nešto o stanju partijske blagajne i da ćete možda jednoj hrvatskoj javnosti možda reći možda je koji milijunčić krenuo i tamo. Hvala. Naime, radi se o Izvješću za 2007. godinu i 2008. godinu i svako povijesno vraćanje u 2004. je neprihvatljivo kao i u 2003. Jer ovo nije izvješće o tim godinama pa zbog toga ne bi trebali da se previše, doduše raduje ova ova dinamika rasprave da unutar klubova postoje pak razlike, inače ne bi bilo replika, je li, u gledanju na problem. Ali koliko je to bogatstvo naše rasprave. Toliko bih ja upozorio da se držimo doista izvješća i za

Izvolite, prvo je ispravio netočan navod a nakon toga dao svoje mišljenje. I vi ste dobro to primijetili na kraju, samo što osim toga što ste primijetili na kraju trebali ste ga prekinuti u tom trenutku kada je to počeo raditi. Da, pa trebalo je, ali gledajte, ako ispravljate netočan navod, ne možete davati primjere iz 2002. godine. Mislim da to, ali to nije ispravak netočnog navoda, ja sam samo zamolio predsjednika da u buduće reagira oko toga i nema potrebe za negodovanjem.

U tome je ta razlika, znate? Tu bi trebali imati iste kriterije pa onda ćemo nekako doći do nekakvog rezultata. Međutim, prešutite to a, ne kažem ja da i to nije iz druge strane, zato i ja govorim, da nemate iste kriterije u odnosu na vlastiti klub i zastupnike iz vlastitog kluba koji to isto tako naprave. Ma ja vam govorim to, vidite da ja pokušavam i vamo i tako to izbalansirati. Ali nismo uvjerljivi ukoliko nemamo ista načela. Ali javite se ako je povreda Poslovnika tko ga god povrijedi. I te povrede Poslovnika nemaju boje jer je, sa svakime je tako. Ja to tako dobronamjerno govorim bez iluzije da će se to dalje, da se neće ponavljati. Ja iluziju takvu nemam. Hvala vam. Gospodin Željko Turk, oprostite što smo, jer je gospodin tražio ispravak, ovoga, povredu Poslovnika. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Koristim priliku da dobronamjerno ispravim netočan navod gospodina Stazića koji je rekao u kontekstu da treba isključiti svaki optimizam, a glede rada izvješća ovoga našega tijela, a imajući u vidu ono što će biti u budućnosti, to naprosto nije točno. Sama činjenica da se svake godine smanjuje broj negativnih izvješća ili onih uvjetnih govori u prilog ove moje tvrdnje, a uz to ću dodati činjenicu i konstataciju da je unatrag nekoliko godina novim zakonskim odredbama ustrojen i sustav unutrašnje revizije u jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim tijelima i unutrašnje kontrole pa je samim tim na novi način i kroz edukativni segment došlo do novog pomaka u poimanju kvalitete revizije i na neki način upoznavanja kako jedinica lokalne uprave i samouprave, a tako i državnih tijela u tom dijelu.

Idemo dalje. Gospodin Boris Šprem ima riječ. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospođa glavna revizorica sa suradnikom, kolegice i kolege. Idemo dalje, nadam se naprijed, jer ono što ću ja u kratkim crtama govoriti je prije svega profil rada i način rada i sadržaj rada kroz ovaj zakon i praksu Državnog ureda za reviziju i što da se promijeni da se to popravi. Zato sam rekao idemo dalje naprijed. Nadam se. Dakle, uloga je Državne revizije da kontrolira izdatke i primitke iz Državnog proračuna, da to ispituje preko dokumenata, isprava itd. Ali, ima sad jedna zadaća koja je propisana zakonom, a to je zakonsko korištenje sredstava. Sad imamo jedan paradoks. S jedne strane, to se i u izvješću konstatira, Državni ured za reviziju podvlači ovo u svojoj ulozi da kontrolira zakonsko korištenje sredstava, ali istovremeno kada to utvrdi neće reći da nema pravo. Po ovom zakonu, u užem smislu, nema pravo ni kaznenu prijavu podnijeti državnom odvjetništvu. Ali može podnijeti prijavu Državnom odvjetništvu. Znate zbog čega? Zbog toga što postoji jedan zakon koji smo nedavno kao novi ovdje u Hrvatskom saboru usvojili, to je Zakon o

Pa ja već sada kažem i tvrdim da i Državna revizija to može činiti, ali ako je nešto nejasno odmah predlažem da se mijenja Zakon o Državnoj reviziji i da se to izrijekom stavi pa da onda Zakon o kaznenom postupku bude jasan i u toj oblasti koja je tako važna. Dalje, s obzirom na ovu poziciju koju Državni ured za reviziju ima, on ima jednu aktivnu poziciju prema Hrvatskom saboru i on je ovim izvješćem također čini. I to čini na vrlo dobar način. Ali, što tada radi Hrvatski sabor? Hrvatski sabor nije u aktivnoj poziciji, jer Hrvatski sabor već godinama, nadam se da ovaj puta to neće učiniti, ne prihvaća zaključak, dakle saborska većina, kluba SDP-a da se zaduži Državno odvjetništvo da u roku 6 mjeseci poduzme odgovarajuće radnje koje su u njegovoj nadležnosti, a to se tiče prije svega pokretanja pokretanja određenih postupaka koje su u okviru onog reda nezakonitosti koje Državno odvjetništvo vrlo dobro može vidjeti ako samo malo pročita nalaz Državne revizije. ima još jedna stvar koju sam primjetio, prošle godine nisam o tome diskutirao jer sam bio novi zastupnik, a sad već imam iskustva Državnom revizijom, a to je da takav jedan odnos Hrvatskog sabora, njegove većine, prema nalazu Državne revizije je poprečen vrlo zanimljivim pravnim institutom, a to je službena tajna za razliku od prošle godine kada smo službenu tajnu, da tako kažem, skinuli tek na plenarnoj sjednici pa nismo omogućili da kroz radna tijela uopće raspravljamo o posebnom dijelu, a to je onaj dio hrvatske javnosti koji govori prije svega o nezakonitostima u poslovanjima tri ministarstva gdje je dato uvjetno mišljenje. I dakle dolazimo do toga da smo ove godine, malo smo bili spretniji pa smo tražili i Hrvatski sabor je na sjednici u petak skinuo tu državnu pa smo na radnim tijelima mogli o tome otvorenije razgovarati. Pa još jedan pomak, što kaže rasprava dosadašnja, mali ali neki pomak. Dakle ja odmah naravno predlažem ma kakva službena tajna, nema tu službene tajne. Ja znam da je propisana ta mogućnost službene tajne, propisana Statutom Državnog ureda za reviziju koji inače potvrđuje Sabor, ali mislim i predlažem da se ta hipoteka skine u razmatranju izvješća. A što se tiče konkretnih navoda, ja ću se samo osvrnuti na neke tako da stignem danas nešto konkretno reći o ovom izvješću. Dakle, osvrnut ću se kako sam i predsjedniku Odbora za obranu ponešto više na postupanje MORH-a za 2007. godinu. Dakle, oprostite gospodine predsjedniče, ali moram se malo vratiti 2006. jer to spominje se doista u izvješću kad se kaže da je i 2006. dato uvjetno mišljenje državnog ureda koje je dakle negativno, to znači negativno mišljenje za širu javnost. I onda je, šta je radio, dakle Državni ured za reviziju je dao nalog, što je gospodin Stazić više puta rekao, MORH-u da otkrije nepravilnosti i 2006., zašto spominjem 2006., zato što je gospodin Rončević tada bio ministar. I onda šta se dogodilo, po tom nalogu državnog ureda nije se učinilo praktički ništa u dvije sfere, ja sam precizan, a to je, to se navodi u izvješću, to je u području popisa imovine i u području nejavne nabave, a trebala je biti javna nabava i postupat se po Zakonu o Dakle, tu po nalogu Državne revizije za 2006., u 2007. nije napravljeno ništa. Dakle, pitanje je zašto ministar za nalog Državnog ureda za reviziju koji je dobio ranije, nije ništa učinio za 2006. godinu? Nemojte samo odgovoriti ispravljajući moj netočni navod da sad raspravljamo Izvješće za 2007. I možda nešto konkretnije što nisu kolege do sad govorili. Postoji unutarnji nadzor zakonitosti, zakonitosti plaćanja. Naime, kada je računopolagatelj dobije nalog za plaćanje on ima po zakonu pravo da ne izvrši taj nalog jer je nezakonit, jer tako računopolagatelj misli. I onda on to uz pisano upozorenje uputi svom šefu naredbodavatelju, onaj tko je potpisao već račun da se plati. I onda on dobi, to je sad zanimljivo meni ponovni nalog od tog naredbodavatelja makar ga je računopolagatelj kao odgovorna osoba upozorio da je nezakonito postupio već prije on ponovno kaže, ne ja ti nalažem izvoli to platiti. ovog, samo …/Govornik se ne razumije./… 67 milijuna kuna u 2007. godini. Pa pitam ja čija su to sredstva? Jesu li to sredstva djedovine, onoga koji tako odlučuje ponovnim nalogom ili je to su sredstva hrvatskih građana. Znamo da su to sredstva hrvatskih građana i opet nikom ništa, ništa se ne događa i tako iz godine u godinu. Ne odgovara ni ministar, ni računopolagatelj. Pitanje da li uopće računopolagatelj tu može odgovarati jer on upozorava, ponovno mu se nalaže, on to onda napravi. Možda da je malo savjesnije, ja stvarno ne znam tko je tko konkretno ministarstvo, ne poznam osobu. Možda bi trebalo inzistirati na nekim stvarima i reći, ne neću to provesti ako je nezakonito a to je prije utvrdio. Dakle, i zaključno da ne ponavljam ono što su kolege prije mene rekli. Smatram, da ako postoji i malo obzirnosti prema prijedlogu Kluba zastupnika SDP-a, a to je da se uputi obaveza prema Državnom odvjetništvu da nas u roku 6 mjeseci izvijesti što je učinilo povodom ovoga izvješća kako bismo bili sigurni da idemo stvarno prema boljemu, a ne zapravo prema lošemu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala. Imamo replika, gospođa Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Šprem, vi dobro upozoravate, postavljate pitanje tko je korak dalje ove revizije. Devetu godinu, … /Govornica se ne razumije./… vrtim kroz ruke, uvijek je to pitanje i dobro ste primijetili da je zapravo pravi problem ovdje u Saboru, u političkoj volji vladajuće većine da kaže o.k. Ovo ćemo primiti na znanje, pa gurnut glavu u pijesak ili ćemo donijeti zaključke kao što mi to već uporno godinama i predlažemo da se cijela stvar uputi Državnom odvjetništvu. Ali ima jedna druga stvar što se tiče proračunskog planiranja. Mi ovdje kao Sabor smo odgovorni za donošenje i državnog proračuna i Zakona o izvršenju proračuna. Primjer jedan. Vlada uredno, ja znam ovaj dio iz Ministarstva znanosti za studentski standard planira iznos od 97 milijuna kuna. Zadnjih 5 godina revizija nalazi da to nije dovoljno i upozorava na nenamjensko trošenje sredstava. Ja svaku godinu podnosim amandman da se to poveća, jer naprosto nije dovoljno. Slijepo se odbija svaki razuman prijedlog koji nije oporben, oporbeno kokodakanje da tako kažem, nego zaista potreba koju čak utvrđuje i revizija. Ili primjerice, kada govorimo da ne možemo pratiti tijek novca i što se zapravo događa što utvrđuje revizija ovdje većina opet donese odluku koja Vladi omogućava da radi preraspodjele kako god hoće i troši novce kako god hoće. I zapravo nije po meni problem u reviziji, u Zakonu o reviziji koji reviziji omogućava da nešto čini ili ne čini. Meni se čak čini da je dobro da se ovdje mora utvrditi što će se dogoditi s nalazima i zato nam revizija na koncu konca i podnosi izvješće, a onda je pitanje većine kojoj očito odgovara stanje da se ne zna tko i što radi. Zahvaljujem. Replika, gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Šprem, nemate se vi što ispričavati predsjedniku Sabora zbog toga što spominjete reviziju iz 2004. godine. nemate mu se što ispričavati zbog toga što na stranici 15. pod točkom 10.1 ovoga izvješća koje sada raspravljamo stoji rečenica Državne revizije koja glasi: “Prethodnim revizijama za 2004., 2005. i 2006. godinu izraženo je mišljenje da za pojedine nabave za koji su primijenjeni određeni postupci nabave propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi nije potrebno određivati izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi“ itd. itd., a predsjednik Sabora kad ispravlja mene i potpuno protuposlovnički komentira izlaganje zastupnika da se ne vraća u godinu 2004. radi dakako to u interesu svome, svoje stranke da zaštiti svoga kolegu koji je bio ministar i 2004. i 2006. godine. Ali zbog toga što to radi predsjednik Sabora vi mu se nemojte ispričavati kolega Šprem. Pa, spomenuo sam i 2003. gospodine Staziću, samo vi nemate sluh za ono što je prije 2004. I to jednostavno zanemarite, a da li je gospodin Šprem se ispričao ili nije to je njegova stvar. Nemojte vi ispravljati ni mene ni gospodina Šprema.

pojma s kojom imovinom raspolaže niti sa njom raspolaže na način kao što je to tu definirano u maniri dobrog gospodara. Jer kako drukčije objasniti da 290 nekretnina nije procijenjeno i uvedeno u knjige da se vidi uopće s čime raspolažete. Sa druge strane govorite o tome da nema nikakvog sustava. Nevjerojatno mi je da u današnje vrijeme Ministarstvo obrane ili bilo koje drugo ministarstvo unutar svojeg sustava nema centraliziranu nabavu da zna koliko mu je šta ušlo, pod kojom cijenom jer je navedeno u izvješću revizije da toga nema. Pa to bi bilo, zamislite jedan trgovački lanac koji ima 150 dućana koji svaki za sebe nabavlja robu. Pa to nije moguće, pa normalno da onda nije efikasno, normalno da nam onda cure novci na sve strane. ja ne kažem da možda postoji nekada i namjera da se to radi na taj način, ali sigurno da bi se jednim efikasnijim, odgovornijim upravljanjem uštedile milijarde godišnje u državnom proračunu novca koji na žalost sada nemamo a prijeko nam je potreban.

Hvala lijepa. Obogaćujemo naše rasprave evo i kratkoćom. Hvala lijepo. Imamo dva ispravka netočnog navoda, gospodin Berisla Rončević. **Rončević, Hvala lijepo gospodine predsjedniče, iako ovo nije izvješće, revizorsko izvješće o radu ministra, ali to kolege tako tamo postavljaju. Ali reći ću vam gospodine Šprem netočan navod. Ministar nije učinio ništa. Potpuno netočno. Do 2004. i dolaska ovog ministra u Ministarstvo obrane nije se ni izrađivao plan nabave, do dolaska ovog ministra nije se nikad radila odluka o provedbi postupaka javne nabave, prema tome ako vi u tome ne vidite bitni pomak, to je vaš problem. 67 milijuna koje ste naveli, vi jako dobro znate da se to radi o načinu knjiženja vrijednosti 2 helikoptera iz programa rješavanja kliničkog duga sa Ruskom federacijom, nemojte obmanjivati hrvatsku javnost jer tu se ne radi ni o kakvim nestalim milijunima, jako dobro znate o čemu se radi, bili ste predstojnik predstojnik Ureda predsjednika republike i potpuno ste upoznati o čemu se tu radi, samo način knjiženja. I na kraju, nemojte uvoditi u poslovničku praksu, ipak pustite da ja kažem što ću vam odgovoriti kad ispravljam navod, neću to vas pitati.

što obavi pregled ne poduzima ništa. Vjerojatno nije bio na početku kad je gospođa Šima Krasić nabrajala da revizija, čak je brojke iznosila, surađuje sa državnim odvjetništvom, MUP-om, poreznom upravom, poslije još i policijom, Fondom za privatizacijom i dalje. Ali na žalost gospodina Šprema, put od revizije do Remetinca vodi preko nekoliko demokratski izabranih institucija. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Na redu je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga.

Poštovani predsjedniče, državna revizorice s pomoćnikom, kolegice i kolege. Evo, pred nama je godišnje izvješće Državnog ureda za reviziju koje je i ovaj puta, izraziti ću se njihovom, dakle revizorskom terminologijom zaslužuje bezuvjetno mišljenje. I to ne samo zbog kvalitetno obavljenog posla, već i zbog vjerodostojnosti i reprezentativnosti. A reprezentativnost ovom izvješću daje činjenica da je revizijom u razdoblju od 1. listopada 2007. do 30. rujna 2008. obuhvaćena su javna sredstva u ukupnom iznosu od 147 milijardi kuna, a to je gotovo 50% bruto domaćeg proizvoda. Očito je da je Državni ured za reviziju kao samostalno i neovisno, dakle jedno stručno, profesionalno tijelo zapravo najjača karika u lancu kontrole javnog novca. Ali unatoč tome, ipak se nameće pitanje što bi još trebalo učiniti, dakle da vrijedan i samoprijegoran rad službenika Državnog ureda za reviziju na utvrđivanju nepravilnosti i nezakonitosti rezultira još vidljivijim pomacima, dakle još vidljivijim smanjivanjem broja nepravilnosti i nezakonitosti na terenu jer očito tog smanjenja ima, ali definitivno premalo. Zašto to kažem? Zato što Državna revizija već 14 godina, dakle za korekciju kolegici Lugarić, 14, a ne 10 godina na terenu utvrđuje mnogobrojne nepravilnosti i nezakonitosti, a kako to izgleda u 2007. najbolje potvrđuje podatak da je od ukupno 616 revizorskih mišljenja u poslovanju subjekata na državnoj i lokalnoj razini samo njih 107 ili 17% bilo bezuvjetno, dok ih je čak 509 ili preko 83% bilo više ili manje problematično. Ili dokaz drugi, u izvješćima o obavljenoj reviziji uz utvrđene nepravilnosti u poslovanju subjekata, Državna revizija daje i naloge i preporuke za ispravak nepravilnosti, naravno s ciljem da se iste ne bi ponavljale. I tu dolazi do izražaja jedna instruktivna uloga revizije. Naravno, Državna revizija prati izvršavanje izdanih naloga i preporuka i u sljedećem revizorskom izvješću navodi naloge i preporuke po kojima je postupljeno, kao i one po kojima nažalost nije postupljeno. Za spomenutih 616 revidiranih subjekata u 2007. godini, Državna revizija je izdala preko 3 tisuće naloga i preporuka, ili gotovo 5 po subjektu revidiranom. Od ukupno 2549 naloga i preporuka izdanih u prethodnoj reviziji, izvršeno je samo njih 1330 ili 52%, dok je 1219 naloga ostalo neizvršeno. Dakle, svaki drugi nalog praktički se ne izvršava, odnosno ignorira se. Ignorira se posao stručnih ljudi koji plaćaju porezni obveznici da bi se sljedeće godine ti stručni ljudi ponovno iscrpljivali i ponovno trošili proračunski novac detektirajući iste nepravilnosti i iste nezakonitosti. Očito je da se ovdje nešto mora promijeniti. Na Odboru za financije Državnoj reviziji je sugerirano da izradi svojevrstan pregled, mogli bismo reći uvjetno svojevrsnu crnu listu onih revidiranih subjekata koji godinama ignoriraju njezine naloge i ponavljaju iste greške. Nažalost, ostalo je otvoreno pitanje tada što s tom listom? Možda u okviru međunarodne suradnje pitati iskusnije od nas? Što me naime navodi da to kažem? Navodi me podatak iz ovoga izvješća da je od ukupno 6 projekata koji su u ovom razdoblju bili revidirani, dobilo bezuvjetno mišljenje. Dakle, oko projekata čiju provedbu uz naše institucije prate i institucije Europske unije, nema problema ili ima daleko manje nego što je to slučaj kada trošenje javnog novca nadgledamo mi sami. Logično se onda dakle nameće i zaključak da nas samo Europska unija može natjerati da se popravimo. Neposredan povod i za ovu moju raspravu o ignoriranju naloga i preporuka Državne revizije i ponavljanju grešaka zapravo je posebni dio revizorskog izvješća onaj koji izvorni nosi oznaku službene tajne, a koji obuhvaća nalaze Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, treće ministarstvo, ono vanjskih poslova i europskih integracije dobilo je i ovaj puta bezuvjetno mišljenje, dakle ono nije problematično za razliku od prva dva spomenuta. Niz učesnika u raspravi je već govorio o tome, ali očito treba ovo ponavljati, treba ponavljati kao mantru da se stvari počnu mijenjati. Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova u pravom su smislu riječi dva … /Govornica hrvatske izvršne vlasti kad je u pitanju gospodarenje javnim, dakle proračunskim novcem, odnosno novcem hrvatskih građana. A to su dva ogromna sustava, vrlo skupa sustava, ja bih rekla dva diva koja zapošljavaju gotovo 50 tisuća ljudi. Ministarstvo obrane ima 22650 zaposlenika, a Ministarstvo unutarnjih poslova gotovo 24 ta dva ministarstva zapošljavaju otprilike 4% ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Zapravo je nevjerojatna upornost i društvena neosjetljivost kojom iz godine u godinu ponavljaju iste propuste. Tako Ministarstvo obrane evo recimo ni dan danas ne zna kolikom imovinom raspolaže. O tome smo puno slušali o prethodnih govornika. Financijski plan za njega je nepoznanica. Ne planira prihode, ali ostvari i dakako potroši. Ne evidentira stotine milijuna obveza i materijalnih rashoda. Materijalne rashode po obvezama nastalim u 2007. godini ne knjiži u 2007. nego ih prenosi u 2008. i tako zapravo iskazuje nerealan financijski rezultat. Većinu postupaka javne nabave proglašava tajnima odnosno koristi odredbu o izuzeću zbog posebnih sigurnosnih mjera ili zaštite državnih interesa a ono malo nabavki koje je proglasilo tajnima pak u velikoj mjeri obavlja bez provedbe postupka javne nabave. Jednom riječju ovo se ministarstvo i dan danas ponaša kao u nekim posebnim okolnostima a više nije ni ratno vrijeme, nema ni embarga na uvoz oružja, nisu ni nikakve druge okolnosti koje bi opravdavale skrivanje nabavki odnosno koje bi bile alibi za nabavljanje protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ministarstvo unutarnjih poslova ima u 2007. godini manjak prihoda ili pojednostavljeno rečeno gubitak u iznosu od 73 milijuna kuna i još 74 milijuna kuna prenesenog manjka iz prethodnih godina, tako da ukupan manjak za pokriće u narednom razdoblju počevši evo sa 2008. godinom pa nadalje iznosi okruglo 150 milijuna kuna. Iako su svojom odlukom odredili da će štednjom u 2007. pokriti manjak iz prethodnih godina to eto nije učinjeno. Ali zato u pojedinim slučajevima preraspodjeljuju sredstva na proračunskim stavkama bez odobrenja Ministarstva financija što nije dozvoljeno po Zakonu o proračunu. Sve ovo evo Državna revizija konstatira iz godine u godinu, isti propusti, samo su drugačije brojke i eto ne događa se ništa. Jednostavno ostaje po onoj narodnoj: "Psi laju a karavane prolaze!". Hvala. Gospođa zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna revizorice sa zamjenikom, uvažene kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem da ću za razliku svih svojih do sada prethodnika koji su sudjelovali u raspravi podržati u cijelosti Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu i Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu koju je sukladno odredbama Zakona o državnoj reviziji Hrvatskom saboru podnio Državni ured za reviziju. Jednako tako, neću se složiti sa onima koji su rekli da izvješća su iz godine u godinu ista. Nije točno. I ovo izvješće odnosno Izvješće o radu za 2008., Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. pokazuje pozitivne pomake i nadam se da će tako se nastaviti u slijedećem razdoblju. Naime, iz izvješća je vidljivo da je ured ostvario ciljeve revizije te da je utvrdio istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja i poslovnih knjiga, analizirao ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, učinkovitost korištenja sredstava obavljena revizija financijskih izvještaja i poslovanja subjekata na državnoj i lokalnoj razini 267 uvida u proračun i financijskih izvještaja lokalnih jedinica, 14 uvida u financijski izvještaj izvanparlamentarnih političkih stranaka te jedna revizija učinkovitosti. Iako Izvješćem o radu Državnoga ureda za reviziju i cjelokupnim materijalom čuli smo na tristotinjak stranica možemo biti zadovoljni preglednošću, transparentnošću i detaljnošću i na kraju izraženim pozitivnim mišljenjem ureda da je u promatranom razdoblju povećan broj izdanih bezuvjetnih mišljenja i smanjen broj nepovoljnih mišljenja o poslovanju subjekata revizije iz čega indirektno proizlazi da je smanjen broj uvjetno izraženih mišljenja smatram da ne trebamo do kraja i ne možemo biti zadovoljni postignutom brzinom i brojem bezuvjetnih mišljenja. Upravo zbog onih kako je to državna revizorica u svom uvodnom izlaganju rekla kojima su propusti u postupanju prema zakonu postali pravilo a ne iznimka. Pa iako su kako u izvješću stoji oni poslovni subjekti kod kojih je evidentirano da iz godine u godinu ponavljaju iste pogreške češće podvrgnuti revizijskim obilascima stanje se sporo mijenja i s time ne možemo biti zadovoljni jer zakon vrijedi za sve jednako i pred njim smo svi jednaki. Potvrda ovoga je neizvršavanje izdanih naloga. U prethodnom razdoblju dakle za 2006. godinu od izdanih 2 tisuće 549 naloga i preporuka izvršeno je svega tisuću 330 ili jedva 52,2%. A kad govorimo za 2007. godinu od izdanih 3 tisuće i 20 naloga izvršeno je svega tisuću 330 a u postupku izvršenja je Kako i sama imam iskustva u redu u jedinicama lokalne i područne samouprave složit ću se sa državnom revizoricom kad kaže da kod nekih revidiranih subjekata koji su i uspjeli popraviti svoje stanje izmjenama i dopunama zakona i stupanjem na snagu novih zakona i njihovom primjenom ponovo se uočavaju pogreške. Pa znam i jednu jedinicu lokalne samouprave koja od svog osnivanja nikako da uplati sredstva od prodanih stanova u državni proračun i nikome ništa, kao i one koje kontinuirano ne brinu o naplati potraživanja ne koristeći mehanizme i radnje koje je zakon za to predvidio. Iz izvješća je razvidno da od ukupno 576 jedinica lokalne i područne samouprave obavljeno je 309 revizija proračuna kod njih u 2007. godini i izdano 21 bezuvjetno, 8 za županije, 8 za gradove i 5 općinama bezuvjetnih mišljenja, 283 uvjeta, 12 za županije, 115 za gradove i 156 za općine, i 5 nepovoljnih za jedan grad i četiri općine. Svi koji su dobili bezuvjetno mišljenje treba ih istaknuti jer to zaslužuju, ali neću ih ovom prigodom hvaliti jer je svima nama obveza postupanje po zakonu. Jasno da ove jedinice lokalne i područne samouprave kojima je izraženo bezuvjetno mišljenje mogu i trebaju drugim jedinicama lokalne samouprave i područne služiti kao uzor. Posebno ističem način koji Državni ured za reviziju obavljajući svoju nadzornu i savjetodavnu i preventivnu ulogu ima u obavljanju revizije proračunskih korisnika kao što je to u ovom izvješću obavljeno u 32 doma zdravlja od kojih čak 14 ima bezuvjetno izraženo mišljenje i 18 uvjetno, 14 instituta 3 bezuvjetno i 11 uvjetnih mišljenja, 7 učeničkih domova od kojih 2 su dobila bezuvjetno mišljenje a 5 uvjetnih. Čak 96 osnovnih i srednjih škola u kojima su 33 dobile bezuvjetno mišljenje 62 uvjetna i jedno nepovoljno. I kod 31 drugog korisnika proračuna bilo jedinica lokalne samouprave ili državnog proračuna, od 31 korisnika 5 ih je dobilo bezuvjetno a 26 uvjetno mišljenje. Smatram da ovoj školi koja je jedina dobila nepovoljno mišljenje, u svakom slučaju osnivač treba pomoći. Budući da se revizija obavlja jednom godišnje za državni proračun, fondove, odnosno zavode na državnoj razini, te proračune lokalnih jedinica u opsegu koji se utvrđuje godišnjim programom rada ureda, a da se proračunska sredstva troše svakoga dana, pozivom na ispunjavanje odredaba Zakona o proračunu i Pravilnika o unutarnjoj reviziji i proračunskih korisnika kojima je propisana obveza ustrojavanja unutarnje revizije u lokalnim jedinicama. Dužni su je ustrojiti Grad Zagreb, veliki gradovi iznad 35 tisuća stanovnika, županije, sjedišta županija kao i lokalne jedinice, odnosom gradovi na koje je preneseno financiranje decentraliziranih funkcija osnovnoga školstva i lokalne jedinice ako u svojim tijelima zapošljavaju više od 50 zaposlenika. Od 58 lokalnih jedinica koje imaju obvezu ustrojilo ih je 44. Dodamo li tome i obvezu prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru koje čelnici svih lokalnih jedinica trebaju uspostaviti, sustavu koji se sastoji od dva elementa, financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije, imenovanjem osobe zadužene za financijsko upravljanje i kontrolu od 309 revidiranih lokalnih jedinica kod svega 99 je imenovana takva osoba ili svega njih 32%. Kako je obveza proistekla iz 2006. godine, a mi govorimo za izvješće o obavljenim revizijama za 2007. godinu nadam se da ćemo u izvješću o obavljenim revizijama za 2008. godinu imati napredak u ovome području. Koristeći i poštujući odredbe Zakona o proračunu i korištenju proračunskih sredstava, očekujem da će se uzlazni trend sve boljih nalaza revizije za 2008. godinu nastaviti, a iskoristit ću i ovu raspravu o obavljenim revizijama za 2007. godinu da pozovem i potaknem sve čelnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i čelnike proračunskih korisnika, da koristeći nalaz ove revizije odgovorno i u skladu sa zakonom troše proračun u ovoj 2009. godini i tako pokažu da smo za financijsko stanje u državi svi jednako odgovorni, svatko na svojoj razini odgovornosti, a sve u cilju boljitka hrvatskih građana. I zaključno, pohvaljujući rad Ureda za državnu reviziju ističem da ću i ponavljam da ću Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu i Izvješće o obavljenim revizijama za 2007. podržati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice Suzana Bilić-Vardić dakle vi ste rekli u ovom kontekstu valjda raspravljanja ovog izvješća, a ne nadam se općenito da smo svi pred zakonom jednaki. Pa ovo je eklatantan primjer da pred zakonom nismo svi jednaki. Ja sam upravo o tome govorio. Dakle, ja sam govorio o tome da ovo izvješće pokazuje, da neki funkcionari u nekim ministarstvima ni za šta i nikada ne odgovaraju.

Predsjedniče Hrvatskog sabora, državna revizorice, kolegice i kolege. Evo kako je već i rečeno pred nama je 14. izvješće Ureda za reviziju i veseli što iz godine u godinu ima sve više subjekata koji su dobili bezuvjetno mišljenje. Sve je manje nepravilnosti i kod pojedinih ministarstava, ali i kod drugih proračunskih korisnika. Vidljiv je napredak posebno kod jedinica lokalne samouprave. Mene raduje što je moja Vukovarsko-srijemska županija dobila bezuvjetno mišljenje, a isto tako evo što iz godine u godinu i grad Vinkovci iz kojeg ja dolazim evo i 2006. bezuvjetno mišljenje sada, a samo jedna primjedba koja je naravno odmah otklonjena. Očito je da je na takav način postignut i edukativni dio posla kojim se bavi državna revizija. Evo ja se želim kratko osvrnuti na onaj dio koji se tiče i koji se odnosi na Ministarstvo obrane. Svake godine izvješće revizije detaljno i u dubinu obrađuje poslovanje Ministarstva obrane. Također prateći izvješća proteklih godina vidimo da u ovakvim velikim sustavima kao što je Ministarstvo obrane, svake godine dolazi do unapređenja i poboljšanja u funkcioniranju sustava. Svake godine u skladu sa nalazima i preporukama Državnog ureda za reviziju sustav se nadopunjava, otklanjaju se nedostaci od područja popisa imovine, do postupaka javne nabave. Ustrojen je i sustav unutarnjeg nadzora i sustav unutarnje kontrole koji se provodi u vidu kontrole zakonitosti isprava. isprava. Zakonska, formalna i računska kontrola isprava prije knjiženja i isplate predstavljaju naknadu kontrolu. Provodi ga svaka ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane i oružanih snaga, a što je u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Postupanje u slučajevima utvrđenih neispravnosti, uređeno je internom uputom Ministarstva obrane prema kojoj se plaćanje provodi po ponovljenom nalogu naredbodavatelja. U skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Ministarstva obrane ustrojen je samostalni odjel za unutarnju reviziju sa zadaćom neovisnog i objektivnog praćenja ostvarivanja zadaća Ministarstva obrane, upoznavanje i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i ostalim propisima. Uspostavljen je i implementiran sustav unutarnjeg upravljanja i kontrole koji znači prethodnu kontrolu uz mogućnost ne samo utvrđivanja već i upravljanja rizicima tijekom odvijanja poslovnog procesa. Financijski plan Ministarstva obrane u godini koju je revizija obrađivala u cijelosti je izrađen u skladu sa uputama Ministarstva financija za izradu državnog proračuna kao i u skladu sa dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga i obrambenim programom. Postupanja između planiranih i ostvarenih prihoda kao što je u nalazu navedeno iznose 2,3% od ukupno planiranih prihoda. Ta 2007. godina je bila važna i stoga što je u njoj provedeno organizacijsko izdvajanje službe za gospodarenje nekretninama i djelatnosti iz oružanih snaga koje se odnose na ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti te ustrojavanje i početak funkcioniranja tvrtke …/Govornik se svi zaposlenici su zbrinuti ili zapošljavanjem u novoosnovanoj tvrtki ili kroz program zbrinjavanja ili poticajne otpremnine. Ministarstvo obrane poduzimalo je radnje radi ažuriranja evidencije stanova, garaža, poslovnih prostora i vojnih nekretnina te utvrđivanje njihove procijenjene vrijednosti, ovo je primjedba koju revizija ponavlja već godinama i ovaj posao je u tijeku i uskoro bi ova imovina trebala biti upisana kako to zakon predviđa. Dakle, vrši se unos podataka u očevidnik državne imovine, izlazak je obilazak svih poslovnih prostora, za koje su podaci unijeti u očevidnih državne imovine, te terenska provjera korištenja garaža i garažnih mjesta. Prihvaćajući nalog državnog ureda za reviziju za cjelovito evidentiranje podataka u potraživanju i naplati zakupnine za poslovne prostore, garaža i stanove, te evidentiranje realnog stanja u poslovnim knjigama, vidimo da se po tome u tom razdoblju postupalo. Ministarstvo se očitovalo na primjedbe revizije i u ovom području i obvezalo se poduzeti mjere za provedbu naloga državnog ureda za reviziju. Vjerujem da u idućim nalazima ovo pitanje će biti izostavljeno. Prihvaćen je nalog po kojem ministarstvo postupa i evidentira prihode i rashode uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja i po opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Kao što je u nalazu pojašnjeno problem su Ministarstvu obrane predstavljale obveze koje su se prenosile iz jedne u drugu fizkalnu godinu. Iščitavajući dio koji se odnosi na postupke javne nabave u 2007. godini državna revizija je istakla da je nakon donošenja financijskog plana MORH-a za 2007. godinu ministar obrane propisao proceduru i donio odluku o provedbi postupaka ugovaranja nabave roba i usluga i radova kojima je propisao proceduru za izradu plana nabave za tu proračunsku godinu te da se donošenjem plana nabave mora točno razgraničiti što se nabavlja u skladu sa procedurama propisanim po javnoj nabavi a što izuzećem od zakona o javnoj nabavi što obuhvaća članak 6.! MORH je specifičan sustav i stoga je članak 6. zakona norma koja se ne može izbjeći u postupcima nabave kada se nabavlja za potrebe obrambenog sustava. Sam taj članak 6. govori o nabavi koja je označena tajnom i kada to zahtjeva zaštita bitnih interesa države. Listajući ovo izvješće vidimo da je puno toga nabavljeno i puno toga učinjeno na poboljšanju i opremanju naših Oružanih snaga kako bi uspješno provodile svoje misije i zadaće propisane propisane strateškim dokumentima. Tako primjerice se navodi nabava terenskih vozila sa protubalističkom i protuminskom zaštitom, sanitetka vozila, nabava opreme za …/Govornik se ne razumije./… i telekomunikacijske sustave, inženjerska i elektronička oprema RBK oprema itd.. Nabave kako za potrebe naših pripadnika koji su u mirovnim misijama, tako i onih koji svakodnevno izvršavaju obuku sa ciljem razvijanja i dostizanja ključnih sposobnosti. Državni ured za reviziju predlaže prije provođenja postupaka nabave, roba, radova i usluga, posebnu pažnju posvetiti kvalitetnijim pripremama kako bi se izbjegla mogućnost da zbog nedovoljne pripremljenosti nadležno tijelo poništi cjelokupni postupak nabave. Državni ured za reviziju u svojem završnom osvrtu istaknuo je za 2007. godinu da je Ministarstvo obrane postupalo po rješenjima državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, da poništeni postupci postupci nabave nisu ponovljeni i da je za nabavu pojedinih roba i usluga proveden postupak nabave i zaključeni ugovori prema najnižim jediničnim cijenama i okvirni ugovori. Problem je tamo gdje se nabava odvija decentralizirano u pojedinim ustrojstvenim jedinicama po dubini sustava. Taj problem je uočen, na njega je i ukazala državna revizija i već tada se počelo sa ustrojavanjem evidencija o provedenim postupcima nabave i zaključenim ugovorima na razini cijelog sustava kako bi se ove uočene nepravilnosti izbjegle. Sa ciljem provedbe naloga prijedloga prethodnih revizija ne samo u dijelu javne nabave već i planiranja Ministarstvo obrane uključeno je u projekt integracije financijskog, informacijskog sustava državne riznice i informacijskih sustava korisnika državnog proračuna pokrenutog od Ministarstva financija u sklopu strategije unaprjeđenja i modernizacije procesa u sustavu državne riznice. Uvjeren sam da će i ministarstvo obrane u budućim godinama završiti opremanje i izgradnju Hrvatskih oružanih snaga u skladu sa procedurom i rokovima koji su propisani u području javne nabave i da se ove do sada iskazane do sada iskazane primjedbe državne revizije u budućim godinama neće ponavljati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa Božica Šolić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo kolega Čuljak isto je u svojoj raspravi spominjao Ministarstvo obrane. Danas cijeli dan slušamo Ministarstvo obrane, nepravilnosti, ništa se ne događa poslije tih nepravilnosti. Međutim, kolega Čuljak, danas nitko nije spomenuo grad Zagreb, a zapravo u gradu Zagrebu se najviše krši Zakon o javnoj nabavi. Nemojte se smijati, to je točno, ali o tome nitko danas nije spomenuo. Ja ću u ovoj kratkoj svojoj replici probati par samo situacija reći. Na primjer u gradu Ogulinu kilometar nogostupa dođe 80 cm je širina, cijena mu je 300 tisuća kuna. U gradu Zagrebu, jučer sam vidjela tu cijenu, taj nogostup koji će se graditi na području Brezovice, kilometar toga nogostupa 80 cm širine dođe milijun kuna. Pa vas ja pitam, 700 tisuća kuna, kome to ide u džep? Da li to ide možda HDZ-u u džep. A zna se tko vodi grad Zagreb. Druga stvar, 2008. godine na okretištu tramvaja, autobusa, zapravo terminal tu u Črnomercu, svi znamo gdje je, gdje je, od 5,5 kvadrata jedna kućica cijena joj je bila 5,5 milijuna kuna. Pitam vas da li je ta cifra normalna? Da li se poštivao Zakon o javnoj nabavi? Kome novci idu u džep? Da li možda HDZ-u, tko vodi ovaj grad? Ja bih mogla nabrajati do sutra. Što se učinilo? Kažete svi da se ništa ne učini poslije tih nepravilnosti. Grad Zagreb je učinio,

ja kolegici Božici moram i želim zapravo vjerovati da je sve ovo što je rekla istina. Ja sam spomenuo zato onaj pozitivni primjer gdje sam spomenuo svoj grad, naravno Vinkovce koji iz godine u godinu, znači sve više i zapravo sve manje ima bilo kakvih nepravilnosti, zapravo ih ni nema. Isto tako i Županiju Vukovarsku-srijemsku i naravno želim da ovakva izvješća dobije u budućnosti i Grad Zagreb. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo Krasić, kolegice i kolege. Ja sam također zadovoljan izvješćem revizije, međutim da bi taj težak i mukotrpan rad svih ljudi zaposlenih u reviziji, a vidimo da i po sistematizaciji nije kompletno popunjena sistematizacija kako je predviđena, da bi on imao smisla trebao bi zadovoljiti još dva uvjeta. Prvi uvjet je da postane udžbenik kojeg će svi koji troše proračunska sredstva pročitati i po njemu se početi ponašati. I drugo, da prekršitelje koji iz godine u godinu ponavljaju iste prekršaje sankcioniramo. Uostalom, gospođa Krasić na 15. strani navodi da ona surađuje Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, sa Poreznom upravom, Financijskom agencijom. Međutim, da bi ova rečenica bila kompletna trebao bi biti nastavak da vidimo što je iz te suradnje proizašlo, dakle što se dogodilo sa svim onim slučajevima koje je gospođa Krasić u suradnji s Državnim odvjetništvom dala u daljnju proceduru. Brojni su primjeri koji u nalazu Izvješća Državne revizije pokazuju na nepravilnosti. Evo ja bih iskoristio priliku da ukažem na dva koja se tiču Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vrlo je skrban kad je riječ o naplati dopunskog osiguranja od pacijenata kojima je opseg za koji su sklopili ugovor smanjio, ali nije smanjio i cijenu police, a na drugoj strani novce skupljene iz doprinosa troši ne pretjerano skrbno, pa npr. plaća privatni sanitetski tim 88% više nego što to plaća državni tim. Krenimo redom. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dvije je godine od 600 građana naplaćivao dopunskog osiguranja 80 kuna mjesečno, iako je sam donio odluku da će za nju dobivati usluge vrijedne 60 kuna te da odluka i ta polica treba biti tako naplaćena. Međutim, zavod je zanemario svoje obećanje, zanemario je upozorenje Državne revizije. Ne samo to, nije se uopće ni očitovao. A da vas podsjetim 2002. godine uvedena je polica dopunskog osiguranja 80 kuna, pokrivala je 10 do 70% troškova lijekova sa liste, specijalističke i ostale preglede. Međutim, u studenom 2006. zavod je donio da više ne pokriva lijekove, smanjuje se usluge koje je pokrivala na 15 do 50% i tako su smanjena prava 600 tisuća građana Hrvatske, ali se i dalje nastavilo naplaćivati 80 kuna. Ne moram vas pitati što bi bilo da netko od tih građana nije uplatio jedan mjesec policu dopunskog osiguranja, izgubio bi sva prava. Međutim, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sebi je dozvolio da sve do siječnja ove godine nastavi ponašati se i raspolagati novcem zapravo za koju uslugu nije isporučio. drugi primjer, revizija je upozorila da je od 37 milijuna kuna troškova sanitetskog prijevoza, zavod sa jednim trgovačkim društvom ugovorio 7,2 milijuna kuna. Taj ugovor je potpisan 2005., ponavljan je kroz naredne godine sa 5 dodataka ugovoru. 10 sanitetskih timova koštalo je bez PDV-a 491 tisuću kuna, odnosno 5,9 milijuna kuna godišnje. To znači da je takav jedan tim prosječno koštao 49 tisuća kuna odnosno 590 tisuća kuna godišnje, a istovremeno razumije./ … sanitetskog tima zaposlenog u državnoj službi iznosili su 313 tisuća kuna godišnje, dakle 276 tisuća kuna manje nego angažirani privatnik pri čemu je to za 10 timova bio iznos od 2,7 milijuna kuna. Na to je iz zavoda poslano očitovanje, za razliku od prethodnog gdje se nisu udostojili ni odgovoriti, gdje navode da dio troškova koji je razlika je zbog toga što ovaj privatni tim nema dio troškova iz decentraliziranih sredstava. reviziji se nisu libili izračunati koliko to iznosi i opet su dobili da je taj privatni tim plaćen 160 tisuća kuna više, odnosno 10 timova to je 1,6 milijuna kuna. U pet godina skupi se 8 milijuna kuna pa ja pitam zar tih 8 milijuna kuna nije moglo otići u Fond skupih lijekova za kojih čitam ovih dana da se vrlo, vrlo teško dolazi do lijekova koji idu na temelje bolničkih proračuna. To su samo dva primjera. Međutim, nema izvješća o javnoj nabavi od lokalne samouprave do državnih tvrtki, do ministarstava u kojima se ne pokazuju nepravilnosti. Evo, ja sam gledao samo neke, dakle te nepravilnosti se kreću na način da su poništene, da su ukazane na sredstva koja nisu korištena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, u postotcima od 1 do 30% gdje imamo trgovačka društva u državnom vlasništvu 5%, škole 20%, domovi zdravlja 17%, drugi korisnici proračuna 16%, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 30%. I ako sve ukupno zbrojimo doći ćemo do iznosa otprilike 10%. Ako znamo da je 2007. na javnu nabavu potrošeno 44 milijarde kuna, odnosno 15% ukupne vrijednosti to je 15% bruto domaćeg proizvoda ukupne vrijednosti javnih nabava, vrlo lako dolazimo do iznosa koji možda nije samo otišao na korupciju, ali postoji postoji opravdana sumnja da je dio otišao na korupciju budući da je vrijednost poništene javne nabave iznosila dvije milijarde kuna. Prema tome, iz ovoga je jasno da je područje javne nabave jedno od područja gdje bi Državna revizija, zajedno sa Državnim odvjetništvom, zajedno sa Poreznom upravom, morala naći načina da se ta sredstava počnu trošiti racionalno i da te milijarde kuna koje gubimo u javnoj nabavi budu zapravo naš najveći doprinos u antirecesijskoj bitci koja nas sve čeka. Prema tome, očekujem da u nekakvom budućem izvješću dobijemo, ako ne i danas ne možemo dobiti podatak o konkretnoj suradnji Državnog odvjetništva i revizije, što je proizašlo i kakve rezultate imamo kao posljedicu te suradnje. Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Niz netočnih navoda, ali ispravit ću dva. Jedan od netočnih navoda, ako ne platite policu jedan mjesec nemate više nikakva prava. Dakle, nemojte krivo govoriti i pogotovo pacijentima koji vas slušaju sada i gledaju, jer pacijent ne gubi pravo pogotovo ako se radi o hitnosti ta prava će ostvariti i moći će riješiti svoj problem. Drugi netočan navod je teško se dolazi do lijekova koji idu na bolnički proračun što je potpuno netočno. Svi lijekovi su dostupni, a ću vam reći iz svoje prakse, u mojoj bolnici čak lijekovi rezerve u velikom su porastu potrošnje. za koje mislite recimo da ih nema, a isto tako oni drugi lijekovi koji moraju ići na odobrenje do njih se može doći. Ako radite u bolnici, onda to znate. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Rajko Ostojić. Nema ga. Gospodin zastupnik Slavko Linić, izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine predsjedniče, državna revizorice, pomoćnik, kolegice i kolege. Mislim da se mi saborski zastupnici možemo biti ponosni na rad Državne revizije. Prema tome, ja bih rekao jedno od rijetkih tijela našeg Sabora u u kojem manje-više svi se pozitivno, o čijem se radu svi pozitivno izjašnjavaju. I zaista, kad promatramo da je to tijelo nastalo odmah po nastanku Republike Hrvatske i da je iz godine u godinu postizalo izvanredne rezultate mislim da mi u Hrvatskom saboru možemo biti i ponosni i zadovoljni sa ovakvim radom. Što je ono s čime ne možemo biti zadovoljni? Slušam ovdje iz rasprava mnogi očekuju da u biti određena poboljšanja, sugestije, rješenja ponudi Državna revizija. Ja sam osoba koja to ne očekujem od Državne revizije i smatram da mi u Saboru bi trebali vidjeti tko je taj koji će nam ponuditi rješenja. evidentno da nalazi Državne revizije osim što služe nama da bi gledali, vidjeli, ocijenili kako se koristi javni novac oni služe prije svega Vladi Republike Hrvatske koja bi trebala u biti nadzirati i dati rješenja kako poboljšati rad svih tijela za koja je ona odgovorna a koje na neki način svojim radom revizija i obradi. To su gradska vijeća, to su županijske skupštine, to su očito tijela koja upravljaju školama, domovima zdravlja. Prema tome, to je nalaz koji čelne ljude, čelne institucije trebaju motivirati da svojim programom rada otklone određene nedostatke. Vidljivo je da možda sve manje je onih djela koje možemo nazvati kriminalnim djelom ili ja bih rekao djelima po kojima će postupati Državno odvjetništvo i ocjenjujem da bi nas to moralo sve manje zanimati jer to je ono što Državno odvjetništvo samo mora temeljem svojih ovlasti pokrenuti. Znači njihov posao je čistit, čitat ova izvješća i pronalaziti kriminalna djela i procesuirati. Ali ono što nas zanima to je efikasnost trošenja javnih sredstava, efikasnost trošenja javnih sredstava neće postići revizija u komunikaciji sa tijelima koje pregledava i nadzire iz razloga jer ona nije nadležna. Ona može uporno ponavljati, pokušavati svojim nalozima utjecati na njih, ali mi shvaćamo da to je jednostavno vrlo, vrlo težak posao. Mi bi trebali brzinu nakon ovakvih pet izvješća u posljednjih pet godina gdje sve znamo, gdje vidimo da su to uobičajene greške koje se ponavljaju, da su to propusti koji su izraz nemara, neodgovornosti, nerukovođenja. Ja bih čak rekao i možda određene bahatosti. To je ono što mora rješavati njihovi pretpostavljeni. Nit su to ministri. To je Vlada. I naš osnovni problem ovdje u Hrvatskom saboru da se mi moramo pitati kojim svojim zaključcima da nam Vlada dostavi program mjere za otklanjanja nedostataka. Pa vidimo koji su to problemi. Postavimo si mi pitanje da li je 20 godina samostalne Hrvatske dovoljno da napokon riješimo pitanje imovine i da znamo s kojom imovinom raspolažemo. Jer kad to znamo manje će se događati ja bih rekao i propusta a i nezakonitosti. Ali koga ćemo za to zadužiti? Pa hrvatsku Vladu koja nam u određenom roku mora dati sve akcijske planove u kojem roku pojedino ministarstvo mora detektirati svoju imovinu, srediti svoju imovinu i riješiti taj problem koji nam revizija neprekidno nalaže. Vidimo da donošenje Zakona o javnoj nabavi nije rezultiralo zadovoljavajućim rezultatima. Možda je manje tih nezakonitosti i postupanja za Državno odvjetništvo. Ali ne možemo biti zadovoljni. Zašto? Efikasnost trošenja sredstava je nešto što je zabrinjavajuće i to je ono što nas mora posebno motivirati da nekog zadužimo da internim nadzorom, mijenjanjem pravila, većom odgovornošću pokuša otkloniti i taj nedostatak da se ovako često ne pojavljuju u nalazima Državne revizije. Mi u Saboru to moramo učiniti kroz hrvatsku Vladu. Ona mora nama dati akcijski plan postupanja za otklanjanje nepravilnosti i podizanje efikasnosti čuvanja javnih sredstava. To je ono što nas mora zanimati. I odmaknimo se od kriminala. To je posao Državnog odvjetništva. Njegovo izvješće promatrajmo i ocijenimo da li smo zadovoljni u postupanju prema ovim nalazima. I dok god mi sve svoje zahtjeve, sve svoje prijedloge odluka kao Hrvatski sabor ne okrenemo prema hrvatskoj Vladi bojim se da veću efikasnost u postupanju javnim novcem i nećemo imati. Zato budimo iskreni. Prošlu godinu prijedlozi kluba SDP-a u kojem smo predložili upravo i pokušali dobiti neka relevantna, relevantne akcijske planove pred Hrvatski sabor što će poduzeti u odnosu na određena ministarstva sa konkretnim mjerama da na neki način riješimo pitanje imovine, da riješimo pitanje javne nabave i da riješimo pitanje upravljanja troškova. U tom dijelu nismo dobili zadovoljavajuće rezultate, rezultate, jer glasovanje u Saboru nije dalo nikakvu obvezu prema Vladi. Klub SDP-a ponovo to predlaže. Smatram da svi mi možemo poboljšati te prijedloge što bi to Vlada trebala učiniti. Jer nas kao Hrvatski sabor moraju zanimati određene mjere Vlade prema nadležnim ministarstvima, fondovima i tijelima za koje je hrvatska Vlada odgovorna. I dok god Vladu ne obvežemo na postupanje na taj nadzor i kontrolu nećemo biti zadovoljni sa rezultatima, rezultatima, nećemo biti zadovoljni sa nalazima koji će i nadalje ukazivati na iste ove greške. Ovdje vidimo i jedan problem koji nas mora zanimati, a to je problem planiranja i prihoda i izdataka i obveza. To je pitanje donošenja proračuna. Pa se i mi moramo pitati da li ćemo nešto mijenjati u Zakonu o proračunu. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga što revizija ukazuje da su velika odstupanja između planiranih sredstava i utrošenih sredstava. Kad govorimo planirani, to je onaj prvi proračun kojeg mi donesemo. Da li je moguće da proračun koji krajem godine donesemo toliko se razlikuje na kraju godine? Da li je moguće da rebalans iz 6. mjeseca toliko bitno promijenimo u zadnja tri mjeseca sa preraspodjelama. Revizija ukazuje, to je pogrešno planiranje. To je opet neodgovorno ponašanje. Sve se radi na brzinu. Ne može se biti efikasan u upravljanju sa ovakvim planiranjem. Znači nešto moramo promijeniti. Onda ostaje pitanje zaista da li ćemo zakonom mijenjati pa ćemo imati ono, nemogućnost usklađenja i promjena na višoj razini, na onoj nižoj ćemo dati slobodu, samo zato da ne ispadne da toliko pogrešno planiramo. Tu su jasne ocjene koje su i nama upućene da jednostavno proračuni su nedovoljno nedovoljno kvalitetno planski postavljeni i zato imamo ovakve česte promjene, zato imamo ovakvo odstupanje i morali bi nešto učiniti. I mene je još zabrinula jedna točka u ovim nalazima, a to je da ne iskazujemo točno stanje izdataka. Revizija je uočila da sve češće i češće se javlja pojava da se knjiži ili da se unosi trošak samo onda kad je plaćen, a ne kad je nastao. A s obzirom na probleme Hrvatske u ovom trenutku na veliku nelikvidnost, to znači ukazuje se da se od strane državnih tijela, od strane korisnika proračuna ne plaća na vrijeme, da se jednostavno dokumenti ne knjiže, da se izbjegava plaćanje obveza prema nastanku iz razloga što ili nema sredstava ili su pogrešno planirani i da to jednostavno također moramo itekako ozbiljno razmotriti ako želimo rješavati današnje probleme hrvatskog gospodarstva. I naravno, ono što nas itekako mora zabrinuti, ali evo, nemam više vremena, pa zaključujem svoju raspravu još jedanput dajući veliko priznanje instituciji koja nama polaže račune, Državnoj reviziji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zadnja u raspravi je gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. glavna državna revizorice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Da smo se kolega Linić i ja dogovarali, mislim da ne bi na neki način možda bolje moja bolje moja rasprava išla iza njega, ispalo je slučajno. Naime, ovo o čemu je kolega Linić govorio na jednoj općoj razini, ja zapravo sam došla do istog zaključka promatrajući reviziju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta jer se pokazalo da ono što, ne samo ja osobno, kolega Flego, neki drugi kolegice i kolege, već godinama upozoravamo, a to da u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta vlada nered i kaos, da upozoravamo da se ne zna ni tko pije, ni tko plaća, da se ne znam što se hoće i što se neće, da se kao krucijalni strateški projekti zapravo predstavljaju poluproizvodi koji traju koliko iz njih proizašli PR baloni i dok se ne smisle neki noviji, još važniji, još strateškiji projekt koji doživljava onda potpuno istu sudbinu kao i onaj koji mu je prethodio. I kolegice i kolege, sve to skupa nije samo moje mišljenje, kad to upozoravamo kao oporbeni zastupnici, to se ne sluša, a po nalazu Državne revizije, sudeći po ponavljanju zapravo nepravilnosti, očito je da se u tome ne sluša niti Državnu reviziju koja je, naravno u svojim formulacijama utvrdila potpuno istu stvar. Što je revizija utvrdila? Revizija je utvrdila, citiram, što se tiče Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, "u većem broju slučajeva rashodi nisu izvršeni u skladu s planiranim namjenama i nisu evidentirani na računima propisanim računskim planom. Također, u većem broju slučajeva nije obavljena kontrola namjenskog trošenja sredstava, to znači ni proračunskim korisnicima." Što vam to praktično znači? Revizija nam također tu navodi neke primjere. glasovi za građevinske objekte Ministarstva u užem smislu iz te mase sredstava koje je trebalo biti ta namjena, trošili su se ti novci za nabavku računalne opreme. Ili primjerice, u okviru sporta, na računu troškova službenih putovanja su evidentirani i isplaćivani troškovi organizacije prvenstava školskih sportskih klubova. U okviru visoke naobrazbe rashodi za subvencioniranje smještaja i prehrane koje sam spominjala već u ranijoj raspravi su bili nedovoljno planirani pa se za dovoljni iznos sredstava se tu trošila druga stavka koja se zove poboljšanje studentskog standarda koja je bila za potpuno druge namjene. I ovdje ponavljam, ovaj konkretno slučaj ja godinama pišem amandman na državni proračun i upozoravam da neće biti dovoljno. Svake godine iz ministarstva odgovori, ne, biti će dovoljno i svake godine revizija, da nije bilo dovoljno da se nenamjenski troše sredstva. 5 godina za redom. I onda da stvar bude bolja, u očitovanju na to sve skupa, ministarstvo odgovara da će kod izrade plana proračuna za 2009. uvažiti iznose troškova ostvareno u prethodnoj godini i podatke o ukupnom broju studenata koji koriste sredstva usluge prehrane i smještaja povećati ta sredstva. Donijeli smo proračun za 2009. godinu, sredstva za tu namjenu manja nego lani. A trebaju biti veća. Ili drugi primjer koji utvrđuje revizija. Revizija dakle utvrđuje da je bilo puno pogrešnog planiranja i tako dalje i onda ministarstvo kaže da zbog hitnosti realizacije projekata koncem godine kada više nisu bile moguće izmjene proračuna su izvršili plaćanje tamo od kud je bilo novaca. I sve bi to stajalo da zadnja preraspodjela sredstava u 2007. ne nosi datum 30.12. Dakle, oni kažu da nešto nisu mogli isplatiti s računa s kojeg su trebali jer je bio kraj godine, a istovremeno 30.12.2007. donesena 5. odluka o preraspodjeli sredstava iz proračuna. Ili na primjer, oko sredstava za sport i tehničku kulturu, sredstva su izvršavana u rasponu od 50% manje od plana do 50% više od plana. To nije sad omaklo nam se pa 1% sim-tam, ili 5%, 50% manje ili 50% više od plana. Sve ostaje i dalje isto, a iz godine u godinu iste nepravilnosti. Ili recimo, sredstva za tehnologijsko-istraživačke razvojne djelatnosti primano za BICRO, taj BICRO se povlači već godinama po izvješćima Državne revizije jer im doznačena raspoložena sredstva od 10,5 milijuna kuna, a potrošeno je nešto manje od 3 milijuna kuna u jednom detalju, ima takvih detalja jako puno. I uporno unatoč tome što se ne troše sredstva, unatoč Zakonu o državnom proračunu, ministarstvo uporno godinama isplaćuje sredstva proračunskom korisniku koji ih ne troši sukladno zakonu i zapravo ministarstvo im ne bi smjelo doznačivati po Zakonu u proračunu jer nisu sredstva potrošena. I onda ministarstvo u svom očitovanju kaže dobro to ćemo sad malo drugačije planirati, to se više neće događati. Copy paste, svake godine jedno te isto. Kreditiranje visokoškolskih ustanova, kad sam govorila da se nema plana i da se ne zna što se hoće a što se neće, da nema strategije. Ministar Primorac najavi sad ćemo mi raditi hrvatski hardver, dignu velike kredite. I što utvrdi revizija? Krediti nisu korišteni ugovorenom dinamikom te su tijekom 2007. godine plaćene naknade za angažirana a neiskorištena sredstva u iznosu preko 3 milijuna kuna. Reklo se idemo nešto radi, digli su se za to novci a niti se znalo što će se raditi ni kako će se raditi. I onda mi platimo 3 milijuna kuna penal na neiskorištena sredstva. I onda revizija dalje utvrđuje. Ja citiram: "Ministarstvo nije trebalo zaključivati ugovore o kreditu prije nego što su stvoreni preduvjeti za njihovo korištenje. Korištenje kredita u ugovorenom roku ostvarilo bi se planirana ulaganja u nefinancijsku imovinu visokoškolskih ustanova i izbjeglo bi se plaćanje naknade.". A plačemo da nemamo dovoljno novca, a imamo dovoljno novca da plaćamo penale na nešto što sami nismo napravili a rekli smo da ćemo napraviti. To revizija utvrđuje, to ne kažem ja kao zastupnica oporbe, državna revizija iz godine u godinu da stvar bude bolja. Oko javne nabave, bilo je već dosta riječi. Plan nabave za potrebe Ministarstva znanosti u užem smislu je napravljeno, međutim plan nabave za sve ono drugo koje ide preko, koje se obavlja putem ministarstva za potrebe i sporta i osnovnih i srednjih škola i domove, i znanstvenu, tehnologijske, istraživačke djelatnosti, razvojne i sve ostalo plan nabave uopće nije donesen. Iz godine u godinu jedno te isto. Meni je osobno bilo posebno zanimljivo revizija projekta razvoja sustava odgoja i obrazovanja. To je dakle projekt koji je Vlada donijela strategiju 2005.-2010. i drago mi je da je Državni ured za reviziju revidirao i posebno projekte. I možda se na ovom primjeru najbolje vidi koliko je ono što je ministarstvo i Vlada ustanovili da treba učiniti, koliko je to ozbiljno i koliko je to sukladno onome što se deklarira. Što je utvrdila revizija? Citiram reviziju: "Obzirom da je završetak plana realizacije projekta planira se u 2009. godini a do konca 2007. je utrošeno 18% planiranih sredstava Državni ured za reviziju predlaže izraditi realni plan realizacije projekta s planiram aktivnostima i zadacima te nositeljima pojedinih aktivnosti i zadataka te ubrzati mjere i aktivnosti vezane za realizaciju projekta. Nadalje, predlaže se praćenje ostvarivanja pojedinih aktivnosti te postignutih učinaka vezanih za postavljene prioritete i razvojne ciljeve. Što to znači? Jer je naša revizija jako fina u svojim formulacijama. To znači da sve ono što se planiralo se naprosto na papiru napisalo a ni na koji način se u praksi ne provodi. ne provodi. Za to ima naravno i sasvim dovoljno argumentacije. Na kraju možda još samo recimo dva detalja koji govore zapravo o vjerodostojnosti onoga što se u ovom ministarstvu radi ili ne radi. Revizija je utvrdila da je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta bio 421 zaposlena osoba 2007. godine. Ja nemam razloga u taj podatak sumnjati. No međutim, u odgovoru na moje zastupničko pitanje koje je bilo isto pitanje koliko imate zaposlenih odgovor je bio 307. E sad, iz ministarstva su ili lagali Državnoj reviziji što sumnjam ili su lagali odgovoru na moje zastupničko pitanje. Moj je posao kao i svakog od nas ovdje u Saboru provjeravati da li se sredstva troše namjenski, da li se zakonito izvršavaju odluke itd. Razlika između 421 i 307 je preko 100 ljudi i negdje ministarstvo nije govorilo istinu. Nemoguće da o istoj stvari imamo dva različita podatka. Ili primjerice za HNOS. Također sam tražila zastupničkim pitanjem odgovor koliko su potrošili novca za cijeli HNOS. Dali su mi iznos za 2005., 2006. i rekli u 2007. nismo ništa. A vidi vraga, revizija utvrdila da je 2007. potrošeno milijun i 300 i nešto tisuća kuna za naknade članovima povjerenstava, implementaciju 183 tisuće kuna itd. Ja vas onda pitam na koji na koji način mi kao zastupnici i većina koja uopće odbija ovakve stvari može ispunjavati ono što smo svi položili prisegu a to je poštivati Ustav i zakone i kontrolirati izvršnu vlast. I da zaključim, sve nepravilnosti u ovom ministarstvu se ponavljaju iz prethodnih godina. I ja ne znam što je gore, neće mijenjati svoj način rada ili što ga ne zna. I jedno i drugo je pogubno jer se prelama preko leđa djece i preko leđa učenika. Zahvaljujem. Hvala. Gospodine predsjedniče. nered, kaos, ne zna se tko što radi i što hoće.". Mislim da je to netočno. Točno se zna tko što radi i što hoće. Pogledajte fonogram pa ćete vidjeti i čuti da ste to izrekli. međutim, mi moramo biti svjesni da je to vrlo kompleksno ministarstvo i upravo smo mi promjenama zakona uvjetovali i neke preraspodjele sredstava unutar razdjela za obrazovanje. Upravo smo mi promjenom zakona 2007. i besplatnim udžbenicima i besplatnim prijevozom i naknadama za smještaj i domove učinili to da je vjerojatno na nekim stavkama bilo pomanjkanje sredstava i došlo je do preraspodjele. to nije po meni nikakva pogreška. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Za nas je neosporno da Ured državne revizije od početka svoga rada radi kvalitetno, da se u vrlo kratkom roku osposobilo ljude da mogu raditi istom kvalitetom kao što to rade adekvatne institucije u drugim državama Europe, dakle po istoj kvaliteti. Međutim, ono što ocjenjujemo da izostaje, izostaje otklanjanje uzroka koji uvjetuju ponavljanje nepravilnosti. Zato mislimo da je potrebno upravo Sabor kao tijelo koje je osnovalo Državnu reviziju i kojem ona podnosi svoje izvješće obaviti svoju zakonsku dužnost a to je da mi krenemo od toga da se otklanjaju uzroci, da to čine predstavnička tijela u lokalnoj i regionalnoj samoupravi odnosno kao izvršno tijelo koje treba sačiniti takav program je Vlada koja bi trebala ostvariti onu funkciju koju koju ne može Državna revizija jer to ni po zakonu ni po karakteru ona ne može raditi. Zato je nama neupitno da svake godine prihvatimo izvješće o radu Državne revizije i izvješća o obavljenim revizijama pa to činimo i za i za 2008. godinu, odnosno 2007. godinu. Smatramo da potrebno je dostaviti sva izvješća, ne samo ona koja su dobila negativno mišljenje Državne revizije, na pregled institucijama kaznenog programa. Međutim, za nas je najvažniji zaključak treći koji smo predložili i prošle godine i ove godine, a odnosi se na obvezu Vlade da u primjerenom roku, mi smo napisali 60 dana ali po očitovanju Vlade možemo se dogovoriti o roku, dostavi program za dugoročno otklanjanje nepravilnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu u nalazima Državne revizije i da također u jednom primjerenom roku o kojem možemo razgovarati putem Ureda za upravljanje državnom imovinom dostavi aktualni popis koji je necjelovit imovine, koji je u vlasništvu i korištenju države i to izvijesti Sabor, a da do kraja godine donese program kako dovršiti cjelokupni popis imovine. Naravno, četvrti zaključak govori o tome da bi Državno odvjetništvo trebalo Hrvatskom saboru dostaviti izvješće što je postupilo po nalazima Državne revizije. Hrvatski sabor mora preuzeti odgovornost za otklanjanje nepravilnosti koje se evo u 14 izvješća Državne revizije pojavljuju. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I 5 minuta ima u ime kluba HDZ-a gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo državna revizorice, gospodine zamjeniče, kolege i kolegice. Evo kao i svake godine Državni ured za reviziju podnio je i Hrvatskom saboru godišnje izvješće o obavljenoj reviziji za godinu koja prethodi. Vidimo da je izvješće kvalitetno da se tu vidi stručnost, obuhvatnost i istinitost izvješća i naravno da nam ovi podaci iz izvješća daju za realno sagledavanje korištenja, učinkovitog korištenja proračunskih sredstava ali i drugih javnih sredstava. Možemo slobodno reći da je Državni ured za reviziju svojim radom stvarno bio prepoznatljiv po neovisnosti, profesionalnoj izvrsnosti, savjesnosti, etičnosti, pravodobnosti, pouzdanosti, odgovornosti. Ja bih se samo osvrnula na neovisnost, s obzirom da evo iz izvješća a mislim da se svi saborski zastupnici slažu sa mišljenjem i glavne državne revizorice da je Državni ured za reviziju neovisan. To mi je posebno drago s obzirom da smo sada na jednom putu usklađivanja našeg zakonodavstava sa europskim stečevinama i da upravo radna grupa radi na tome da se u Ustav ugradi neovisnost Države revizije. Prema ovome što smo danas prilike imati čuti i vidjeti Državna revizija je već neovisna, dakle nama sada predstoji to samo unijeti u Ustav. I radna grupa u kojoj sam evo sudjelujem i ja, traži najbolju definiciju da se ta neovisnost Državnog ureda za reviziju kažem i ugradi i u Ustav. mišljenja, zaključka Državnog ureda za reviziju koji kaže da je broj nepravilnosti u padu naročito kod subjekata kod kojih se revizija obavlja svake godine. Naravno, da je to rezultat kontinuiranog rada Državne revizije, naravno da je to rezultat i savjetodavne uloge koju ima Državni ured za reviziju, jer moramo znati da nepravilnosti ne dolaze samo uvijek namjerno, nego nekada se stvarno pogotovo kada se zakoni mijenjaju dogodi i to, to znaju oni koji rade na tome, da dođe i do onih grešaka koje stvarno nitko nije želio. Prema tome, uz tu ulogu Državnog ureda za reviziju ovom zaključku, dakle Državne revizije da je broj nepravilnosti u padu. Ja bih rekla da je to i rezultat sustava unutarnje revizije, dakle kao ključnog čimbenika dobrog i učinkovitog financijskog upravljanja javnim posebno proračunskim sredstvima, da sustav unutarnje revizije treba i dalje naravno razvijati to sigurno smatram da je i jedinstveni sustav državne riznice koja je u naše ministarstvo, odnosno naša Vlada stalno dorađuje i koje stvarno sada već kvalitetan doprinijeli su upravo tome padu nepravilnosti. Prema tome, na kraju sigurno možemo slobodno reći da je da možemo biti svakako zadovoljni sa podacima o izvješću, da treba i dalje raditi, ali da je financijska disciplina, odgovornost i zakonitost u upravljanju proračunskim sredstvima u stalnom porastu, te predlažemo Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da se ovo izvješće u cijelosti prihvati. Hvala. I zaključno gospođa Šima Krasić glavna državna revizorica. Izvolite. **Krasić, Šima** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo. Pa ja moram biti zadovoljna na današnjim vašim primjedbama, prijedlozima i podrškom. Podrška nam treba, jer zaista je to jedan veliki posao evo koji svake godine pokušavamo odraditi na najbolje najbolje kvalitetniji način. Zahvaljujući i vama na svim današnjim prijedlozima, primjedbama razmišljajući ovdje, već imamo ideju što trebamo ubuduće možda nešto popraviti, na koji način prezentirati, koje podatke da bi bili sveobuhvatniji, da se realnija slika stekne o javnim rashodima o trošenju sredstava. Istovremeno bih samo htjela na neke stvari odgovoriti da ne dođe Bilo je izlaganja da premalo trgovačkih društava obuhvaćamo. Mi nismo obavezni svake godine, a i ne možemo, obvezni smo samo proračune, fondove, a to je već 140, 140 milijardi kuna, ostalo prema našem programu radu, prema mogućnostima, odnosno prema podacima kojima raspolažemo ako se radi o nekim nepravilnostima. Mi smo ove godine za za 2007. obuhvatili 60 trgovačkih društava što ja smatram da je bilo dovoljno. Sada smo trenutno u HEP-u, u šumama, sa svim upravama šuma, u Hrvatskim vodama, cestama, obuhvaćamo područja kako bi mogli snimiti situaciju kompletnu za to područje. Onda na taj način kao cjeline prezentiramo Saboru. Isto je tako postavljeno pitanje kada ćemo dati podatke obveznim mirovinskim fondovima. Državni ured za reviziju nije nadležan. HANFA je nadležna za kontrolu tih sredstava i mislim da HANFA dostavlja izvješća godišnja ovom saboru i da se o njima raspravlja. Nepovoljna mišljenja koje je prošle godine bilo, sedam su već dostavljena Državnom odvjetništvu. Koliko ja znam po nekima se već radi. Mi imamo osobu koja je zadužena za suradnju s tim institucijama znam da se radi po većini od njih. znači institucije koje to rade. Kakvi će biti rezultati mi to ne znamo. Te institucije daju izvješće prema Hrvatskom saboru, odnosno neke prema Vladi ovisi kome su to. Postavljeno je pitanje službena tajna, naši podaci. Naši …/Govornik se ne razumije./… standardi kažu da svi revizori moraju imati podataka do kojih dolaze u revizijama su službena tajna. Sve dotle dokle se ta izvješća ne naprave, naprave, završe i pošalju prema Saboru. Zašto? Zato što revizor može nekoga promovirati a drugome nanijeti štetu. Tako da revizori potpisuju jednu izjavu da će sve podatke koji im dođu i tako dalje, čuvati kao službenu tajnu sve dotle. Prema tome, mi smo se uključili u međunarodnu instituciju i poštivamo te standarde i mislim da su oni dobri. Nismo do sada imali problema, jer bi bilo vjerojatno i tužbi na revizore i naša izvješća da bi napravili štete nekim subjektima revizije, odnosno njihovim dobavljačima, kupcima i ostalima. Oni koji ponavljaju nepravilnosti, gospođa je, …/Govornik se ne razumije./… da bi trebalo napraviti nekakvu listu o svim onim, i staviti ih na tu, kako nazvati crnu listu. Mislim da to revizija ne može. Da revizija ima zaista kontinuitet nalaza, pratimo što je ne iz prethodne, nego iz prethodnih revizija i dajemo na taj način i postavljeno je pitanje tko će se baviti provedbom tih nalaza. Pa malo prije sam čula da se zna da su to predstavnička tijela, lokalnih i Sabor, da oni to dalje rade. Tako je i kod nas u zakonu i mislim da je to svugdje u svijetu. Iskustva drugih revizija mi imamo. Ja sam osobno bila u nekoliko parlamenata, Engleskom, Austrijskom, Talijanskom radi iskustva, da steknemo malo iskustva na koji način a mislim da su neki ovdje saborski zastupnici posjetili odbore na koji način, mislim da slijedimo ta iskustva i da je to najefikasniji način da se putem predstavničkih tijela traži izvršenje toga. Ja sam ovdje otvorila, mislim da nema više nekakvih posebnih više odgovora, a sve ostalo prihvaćamo i mislim da ćemo pokušati i primijeniti u svom radu. Hvala. Hvala gospođi državnoj revizorici, glavnoj državnoj revizorici. Zaključujem raspravu. Budući da je već Hvala vam lijepa, u slast ili tako nešto slično, prijatno, dobar tek, doviđenja, vidimo se u 15 sati.